ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Izvolite ministre. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. Danas evo imamo prvo čitanje nacrta prijedloga, odnosno Zakona o pogrebničkoj djelatnosti kojeg je Vlada usvojila na sjednici 30. listopada ove godine i koji regulira dosada jedno područje koje je bilo isključivo definirano kao komunalna djelatnost i to je možda najveća promjena u odnosu na što je bilo dosada. Ono je bilo regulirano zakonom koji regulira komunalne djelatnosti, a ipak smatramo i standard je u EU da jedan dio poslova koji se obavljaju u sklopu pogrebničkih djelatnosti može biti na tržištu i zaslužuje da se sa njime ja bih rekao i regulira i da ga regulira jedan poseban zakon. Kada govorimo u Hrvatskoj dobro je znati otprilike kakva je situacija sada. Znači mi imamo godišnje 50-ak tisuća pogreba i imamo otprilike 350 pogrebnika koji se pretežito bave tom djelatnosti, znači poduzetnika, i od grada do grada, od jedinice lokalne samouprave do jedinice lokalne samouprave je to drugačije regulirano. komunalna društva obavljaju isključivo tu djelatnost, negdje su raspisale koncesije. Primjerice u Zagrebu ima 30-ak poduzetnika pravo znači obavljati pogrebničke djelatnosti tako da nemamo jednu ujednačenu praksu i imamo nešto što nekada i nije regulirano nego se samo obavljanje djelatnosti izvlači iz prakse. Znači, nije niti zakonom gdje se reguliraju komunalne djelatnosti definirano što primjerice ukoliko osoba koja je preminula u jednom gradu gdje netko nema koncesiju kad prevozi u drugi grad gdje netko može opet nemat koncesiju ili imati koncesiju korisnici usluga dosta često naravno u tim trenucima ni ne razmišljaju o tome ali nama je u interesu da ljudi imaju dostupnu uslugu pod naravno najvišim mogućim standardima na teritoriju RH svagdje istu. Rekao sam koliko je otprilike pogreba godišnje u Hrvatskoj, procjena toga tržišta usluga je isto tako preko 500 milijuna kuna. To govorim samo da vidite koliko komunalna poduzeća odrade tih usluga, a koliko odrade poduzetnici. Znači, već u ovom trenutku 52% usluga odrade komunalna poduzeća, a 48% a 48% poduzetnici, ovih 350 ljudi. Što znači da već i sada postoji dobra praksa i kvaliteta i stvari funkcioniraju naravno i u privatnom sektoru i nije nužno to smatrati komunalnom djelatnosti. I zato smo pokušali odvojiti jedan dio poslova vezanih uz pogrebničku djelatnost od onoga što se sada smatra komunalnom djelatnošću, a to je isključivo vezano uz prijevoz osobe preminule. Znači, kada govorimo o održavanju groblja, kada govorimo o ukopima to i dalje ostaje naravno u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i to je samo po sebi jasno da je komunalna djelatnost. Ovo ne, naravno prakse su takve i u zemljama EU. Da je već postojala dvojba i da se ova rasprava već vodi ja bih rekao više od 10-ak godina govori o tome da je ovaj Sabor već raspravljao i dobio je zahtjev za vjerodostojno tumačenje što je to komunalna djelatnost i on je 13.12.2002. godine zauzeo stav da je sve do znači trenutka ili granice groblja ukopa komunalna djelatnost a da se prijevoz i druge stvari mogu izuzeti iz toga i da bi se trebale izuzeti iz toga. Zakon sam po sebi nije dugačak ali po meni ja bih rekao definira određene stvari koje su ljudima bitne. Što je to prvenstveno pogrebnička djelatnost, što pogrebnici mogu obavljati, s kojim se djelatnostima i što mogu organizirati i na koji način to obavljati. Sa jedne strane imamo jednu novinu koja se javlja, a to je osiguranje od potencijalnih šteta koje mogu nastati u cijelom postupku pogreba i s te strane od sada pa nadalje kada se ovaj zakon donese svaki pogrebnik će morati imati osiguranu svotu za potencijalnu štetu prema korisnicima usluga. Tako da i sa te strane štitimo obitelji preminulih kako bi imali ja bih rekao na neki način najkvalitetniju moguću uslugu. Ja vam neću sad čitati što se sve smatra pogrebničkom djelatnosti, tu je naravno najbitnija stvar prijevoz i organizacija pogreba. Također, postoji nešto što u Hrvatskoj zahtijeva možda i privatnu inicijativu s obzirom da jedinice lokalne samouprave to nisu napravile u dovoljnoj mjeri. Znači, mi u Hrvatskoj imamo samo jedan krematorij, a potrebe su puno veće od toga. Primjerice Slovenija ima 3 krematorija koja je duplo manja od Hrvatske i dva su u privatnoj inicijativi, jedno je javno privatno partnerstvo jedno je sama privatna inicijativa nekoliko pogrebnika. Znači i s te strane ovaj zakon definira da je moguće i na taj način organizirati mjesto za kremiranje umrle osobe ali izvan groblja pošto smo rekli da je komunalna djelatnost isključivo vezana za groblje odnosno za mjesto gdje se vrši ukop. Ono što se također postavlja pitanje, šta dosta ljudi misle da će ovaj zakon ne znam što pretjerano liberalizirati i da će se dovesti do nekvalitetne usluge odnosno da će ljudi prilikom prijevoza nemati određene određene preduvjete da zbirnu preminulu osobu do trenutka kada ode na groblje smo otklonili sa rješenjem o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebne djelatnosti koje su dosta i koje naravno uz registraciju i potvrdu da ste osposobljeni za to i da imate prostor, da imate adekvatno vozilo itd. govori da morate imati rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora što znači da ne možete de facto preuzeti umrlu osobu a nemati adekvatan prostor ukoliko ne ide direktno na groblje na pogreb ako se desi da to bude dan, dva ili tri poslije. Znači imao sa te strane strane dosta rigorozne uvjete i ja sam uvjeren da će oni biti čak i stroži nego što su u ovom trenutku za određene osobe koje obavljaju pogrebničke djelatnosti a rekao sam njih je već ukupno na tržištu 48%. Znači potreban nam je ovaj zakon i da ne izuzimamo ja bih rekao ovaj prijevoz iz komunalnih usluga zbog toga kako bi imali što veću kvalitetu prema obiteljima preminulih osoba i kako bi taj posao mogli obavljati najbolje što se može. Ja imam tu naravno pregled određenih gradova, znači imamo praksu u Hrvatskoj gdje sada trenutno gradovi neki i općine daju koncesije, neki ne daju, neki imaju komunalna poduzeća poduzeća koja to isključivo obavljaju. Moram reći da su prakse neujednačene, da imate gradova poput primjerice Rijeke, Pule koji nemaju niti jednu koncesiju na na području svojeg grada a imate neke koje uopće ne obavljaju te djelatnosti, znači njihova komunalna poduzeća ne obavljaju nego isključivo to rade pogrebnici. Znači iz te prakse se vidi da je moguće i potrebno definirati to zakonom i da je moguće da to poduzetnici odnosno oni koji obavljaju pogrebničke djelatnosti rade na teritoriji cijele Republike Hrvatske, ne vidim zbog čega praksa u Zagrebu ili u nekom drugom velikom gradu, Splitu ne bi bila identična primjerice u Rijeci ili Puli. Znači to je nešto šta želimo ujednačiti jer ljudi kada osoba premine obitelji žele imati najdostupniju, najkvalitetniju moguću uslugu, a sa druge strane tržište koje ja sam uvjeren da će dovesti do spuštanja određenih cijena ma da to naravno u tim trenutcima nije ljudima presudno, ali nije nebitno i da na taj način pokušamo olakšati ljudima s obzirom na trenutak u kojem se nalaze. S obzirom da je ovo prvi, prvo čitanje zakona ono će ići naravno u još jedno. Naša intencija je da nakon ove rasprave odmah sutra uputimo na temelju sugestija i Parlamenta u drugo čitanje, odnosno na mišljenja ministarstvima kako bi do 15.12. imali zakon usvojen i kako bi to riješili, ovo područje riješili nakon rekao sam petnaestak godina rasprava. Inicijative koju su već ovdje bile, neki su kolege koji su i sada u Parlamentu te zakone predlagali još 2005. i 2006., tada to nije prolazilo kod tadašnje Vlade. Ali mislim da ne postoji nikakav razlog da to područje ne reguliramo i da na kraju imamo jedan kvalitetan zakon na interes naravno najviše naših građana ali i jedinica lokalne samouprave. Hvala vam lijepo, evo i stojim na raspolaganju. **Zgrebec, Dragica Hvala vam lijepa. Evo poštovani gospodine ministre, pozorno sam slušao ono što ste govorili i vidim i u izvješću provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću određene primjedbe koje su prihvaćene ali i ovom zakonom se zapravo prenosi ova direktiva 123 o uslugama o unutarnjem tržištu. Međutim, reći ću vam kao načelnik jedne općine primjer iz prakse. Prvo ne znam i ne razumijem kako neko nema koncesiju na koji način obavlja tu pogrebnu djelatnosti ukoliko nema trgovačko poduzeće? Mi smo migurativan kraj i jako puno ljudi kod nas živi u prekooceanskim zemljama i u zemljama zapadne Europe. S obzirom da smo danas članica EU i nama su, reći ću vam dva primjera koja su se nama dogodila. Znači mi smo kod dobivene pošte u općini dobili smo i urnu. smo i urnu. Međutim, ne poznamo osobu, nemamo kroz taj očevidnik ne znamo o kome se radi. Zašto bi općina trebala dobiti urnu, recimo a ne neko pogrebno poduzeće. S druge strane spletom okolnosti se radilo o Njemačkoj pa sam zvao i rekao sam zašto ste poslali to nama. Onda su oni rekli da jedinice lokalne samouprave po tome zakonu skrbe o grobljima pa bismo mi trebali dati potvrdu da se ta urna može pokopati u tom grobu grobu i da su zbog toga oni poslali nama tu urnu. Ali mi nismo znali što napraviti, mi smo morali sami organizirati taj sprovod. Pa bi možda s obzirom da ste govorilo o pogrebničkim djelatnostima po članku 8. možda trebalo provjeriti, ne znam je li to nužno treba unijeti u zakon ali bi recimo trebalo provjeriti i takve stvari. Mi nismo znali tada u tom trenutku o kojoj se osobi radi ali smo dobili urnu kao jedinica lokalne samouprave. Umjesto možda da tu urnu dobije pogrebno poduzeće, a ne mi. Možda evo razmislite o tome kao jedna primjer iz prakse. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića kolega Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku klub neće podržati prijedlog zakona. Uvijek znamo reći da najveći problem zakona su loša uvodna obrazloženja i onda pogledajte uvodno obrazloženje za ovaj zakon. Tvrdi se da se Zakon o komunalnom gospodarstvu jednostavno, stotine pogrebnih poduzeća koji su inače prije toga obavljali djelatnost, najedanput To je prva konstatacija. Onda druga konstatacija je da negdje 2002. je Sabor donio određeno tumačenje da bi i prijevoz pokojnika mogla biti komercijalna djelatnost. To je navedeno u dokumentu. Onda se utvrđuje da je jednostavno potrebno riješiti prijevoz, da nije komunalna komunalna djelatnost i u biti vidite da zakon samo se okreće prema prijevozu i rješavanje prijevoza pokojnika. I naravno onda se poziva direktivu da smo u suprotnosti sa europskom direktivom i naravno, najgori su zaključci u uvodnom izlaganju koji govore da pogrebne djelatnosti su … jedinicama lokalne samouprave organizirane suprotno načelima poštene tržišne utakmice i slobodnog tržišta. U isto vrijeme poduzetnici koji posluju na tim tržištima ulažu vlastita sredstva, imaju nelojalnu konkurenciju u komunalnom društvu i da ne čitam dalje. Ja pretpostavljam da je to i ovako uvodno obrazloženje bilo krivo, da su pojedini naši odbori jednoglasno se suglasili sa prijedlogom zakona jer tako piše u uvodu. Pa izvinite, stanje je i činjenica nešto drugačija. Pa dozvolite da ja unesem argumente, nisu moji. Udruge gradova, to je jedno udruženje onih koji odgovaraju za ovu djelatnost, su poslali ministru prijedlog da povuče zakon, zakon nije kvalitetno napisan. Iznijeli su u tom dokumentu i svoje argumente, ali kao što vidite u ovom uvodnom obrazloženju toga nemamo. Pa vratimo se na ono osnovno, što je to javna služba ili komunalna djelatnost u pogrebnim uslugama? Samo tri stvari, upravljanje grobljima, krematorijima i prijevoz pokojnika. Samo su to javne službe, ništa drugo nije komunalna djelatnost. Sve drugo je tržišna djelatnost. Sve drugo. ovdje smo hrvatskim propisima utvrdili interes, javni interes da nam je stalo do toga kako se upravlja grobljima, kako se upravlja krematorijima i kako se upravlja postupkom prijevoza pokojnika i ocijenili smo da je to komunalna djelatnost i nismo zabranili privatnicima da radi. Rekli smo da prijevoz ako nema lokalna samouprava komunalnu organizaciju, može raspisati koncesiju i dati privatniku. Pa imate masu jedinica lokalnih samouprava koje su raspisali i privatnici su dobili koncesiju i prijevoze pokojnike. Znači, mi imamo točnu podjelu što je to komunalna djelatnost i po tome smo posložili svu zakonodavnu regulativu. Nama sada Ministarstvo obrta i poduzetništva, što predlaže? Da prijevoz ne bude više javni interes. E pa sada da vidimo te argumente koji iznose udruge gradova, zašto to nije dobro. Pa počnimo od toga da je stotine poduzetnika sa donošenjem Zakona o komunalnom gospodarstvu izgubilo posao. E pa onda se vratimo na činjenice. Gdje su bili pokojnici? U garažama, u kuhinjama, u ostavama. Da, tu se nalazimo. Gubili smo evidenciju tko je umro, kad je umro, kako je umro. Da, totalni nered je bio. Prijevoz u raspadnutom automobilu je bio, u svemu. Da, to je bilo sve prije nego je donesem Zakon o komunalnom gospodarstvu. Nakon toga najedanputa drugo stanje. Pa ajmo danas reći o tom stanju, kako to rade jedinice lokalne samouprave? Da li možete čitati možda da se neodgovorno ponašalo prema pokojniku, prema obitelji pokojnika? Da imamo nenormalne cijene na grobljima, na uslugama? Oni koji su komunalna djelatnost. Ne, toga nećete pročitati. Još ćete naći da inspekcije pronađu pokojeg pokojnika u garaži, to ćete pronaći, pored vrlo jasnih podataka da to nije dozvoljena djelatnost, da je to zabranjena djelatnost ako nemate koncesije. ako nemate koncesije. I tu je sada sukob. Zakon o komunalnom gospodarstvu ne rješava Ministarstvo obrta i poduzetništva. I ostaje pitanje da li hoćemo zadržati komunalnu djelatnost za one djelatnosti koje smo rekli. Ovdje se navodi suprotno od direktive. Nije istina. U ovoj godini Slovenski parlament je ponovo potvrdio da je komunalna djelatnost prijevoz pokojnika i da to nije u suprotnosti sa direktivom EU. Mađarska koja je prije nekoliko godina postupila suprotno pa je pustila da to bude tržna djelatnost, sada se vraća ponovo na to da ne bude tržna djelatnost radi toga što ne može kontrolirati što se sve događa. I sad dolazimo na ono osnovno, pa gospodo, kod nas je prijevoz manje-više koncesijska djelatnost. Auto taxi službe, što slobodno može svatko se baviti taxi službom? Ne, mora imati koncesiju. Što to znači? Mi živi koji se znamo braniti, znamo se očuvati od prijevara, mi smo zaštićeni, to mora biti javna djelatnost, raspisana koncesija, odlučuje lokalna samouprava, a za pokojnika ne, ne treba. S njim nek' se ponašaju kako god hoće, on ionako ne zna što trpi, a to što iskorištavamo obitelj koja je u tugi pa ni ne zna što se događa, to ne želimo štititi. Prijevoz u … prijevozu, morskom prijevozu, sve je to koncesionirana djelatnost, ali na pogrebni prijevoz ne želimo koncesiju. Da li vi to razumijete? Ja to ne razumijem. Zašto to ne razumijem, jel kada idem na groblja pogledajte milijune i milijune u spomenicima, znači da obiteljima itekako stalo do dostojanstva u takvim djelatnostima. U ovom dokumentu ne piše da jedinice lokalne samouprave nedostojanstveno to obavljaju. Nije istina. Donesli smo niz pratećih akata i dokumenata, niz pratećih pa očevidnike i sve ostalo da jednostavno pokažemo da smo zemlja kojima je stalo do toga da se brinemo o tome što se će događati sa obitelji i sa pokojnikom i sada to želimo ponovo … Znate, Znate, je bilo je tumačenje da bi mogla biti to i tržišna djelatnost, ali inicijativa da se taj zakon progura u Sabor svi saborski odbori su u 6.sazivu odbili tu djelatnost i ocijenili da se ne smije dozvoliti da prijevoz bude komercijalna djelatnost, ne smije. Jel ako žive ljude prevozimo na bazi javnih ovlasti, koncesija koji je problem da mi koji držimo do pogreba, koji držimo do pokojnika itekako ulažemo u novce u groblje i sve to ne želimo. Čak se Udruga poslodavaca koja je bila nezadovoljna tim rješenjima obratila Ustavnom sudu RH. I zamislite Ustavni sud ih je odbio i rekao da RH ima pravo utvrditi da je to javni interes, komunalna djelatnost i da onda se mora postupati po Zakonu o komunalnoj djelatnosti, koncesija, natječajna koncesija i sve. Prema tome ako zaista ocjenjujemo da je stanje kod gradova i općina tragično, da su neodgovorni u svemu tome o.k. onda molim promjenu ovog ovdje obrazloženja pa da zaista vidimo da li je to tako, ali vidjet ćete da nije. Da jedinice lokalne samouprave enormne novce ulaže u groblje, u mrtvačnice, u frižidere i da itekako joj je stalo da ono što građani Hrvatske osjeća prema ja bih rekao činu pokopa da jednostavno jedinice lokalne samouprave itekako se dokažu da su odgovorne. Prema tome nećemo valjda jedan ili dva neodgovorna jedinica koja nije raspisala natječaj po njima sada to gurati u privatnu djelatnost u tržnu djelatnost. Prema tome, mi smatramo u klubu da ne bi trebalo u tom dijelu … onda nam je pitanje da li nam treba zakon. Može, može. Zašto? Jel vrlo jasno je tijela koja su nadležna za konkurentno znači Ustavni sud ne spori da imamo pravo to utvrditi. A komisija, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je jasno napisala da vrlo vrlo moramo odvojiti tržnu djelatnost od komunalne i rekla je tržna djelatnost su, tekstilne garniture, ljesovi, oprema, odar, cvijeće, obitelji i osmrtnice, nadgrobna obilježja, tiskanja, sjećanja, njega, pranje, šminkanje to je sve komercijalna djelatnost to nije komunalna djelatnost i zato mi tu imamo nedvosmisleno konkurenciju. Mi ne bi to trebali mijenjati. Ako ministar hoće taj dio regulirati iako ja to ne vidim, to nema potrebe, tu nema nikakvih posebnih pravila jel nama je bitno da imamo frižider, da imamo odgovorne prijevoznike koji imaju automobile i sve ono što udovoljavaju, a komunalne djelatnosti su to strogo propisale, ja bih rekao koncesijska natjecanja su to strogo regulirala. Ako to želite regulirati nije problem, ali ako opet vraćamo priču evidentno je da imamo puno onih koji žele bez ikakvih kontrola raditi na prijevozu pokojnika, ono što su radili prije nego je došao do Zakona o komunalnoj Ali zamislite Udruga gradova jasno to ističe, pruža argumente, a ministar neće da iskomunicira taj dio i ne shvati koliko je ozbiljnost da ubacujemo tržišne elemente kod prijevoza pokojnika jel tu počinje pogreb, tu počinje najveća odgovornost da ne prevarimo obitelj koja je ožalošćena i da ne ispod dostojanstva se ne bavimo sa tom djelatnošću. Neću govoriti da je u prvom konceptu bilo da na groblju mogu i privatnici kopati. Sada zamislite, grad mora urediti, uložiti, ovo, ono, svako može kopati, da i to je bilo razmišljanje, totalna liberalizacija. Zato ja smatram da ovaj zakon ni u prvom čitanju nije spreman i da ga treba vratiti i da ministar treba iskomunicirati to i sa ministrom gospodarstva koji je odgovoran za komunalnu djelatnost ali i sa Udrugom gradova i probati vidjeti gdje su njihove slabosti ako uopće postoje. Jel ja moram reći ja ih ne primjećujem ni u medijima, ni u novinama, ni u izvješćima ovog Hrvatskog sabora. I ako to tako bude onda ćete vidjeti da će se postaviti i upitnost da li je potrebno otvoriti raspravu o ovom zakonu. se uopće zadržavao na člancima jel mislim da nije potrebno ulaziti jel ovdje se vraćamo na to da li iz ovog obrazloženja možemo shvatiti da je neophodno donijeti ovaj zakon i da li je opet osnovna rasprava da li da li je prijevoz pokojnika tržna djelatnost ili komunalna. I to je razlog da ne bi trebao ovaj zakon u drugo čitanje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na replike. Prvi poštovani Zlatko Tušak. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Linić, kada ste se osvrnuli na Udruge gradova, je istina oni jesu dostavili jedan materijal, ali postavljam jedno određeno pitanje, a vi mi odgovorite. Zašto Udruga gradova se nije uključila u javnu raspravu? Zašto kada se kreirao zakon nije na osnovu argumenata izneslo nešto pa da onda dođemo do određenog rješenja? Zašto je Udruga gradova sada prije donošenje samog zakona uputila ovaj materijal? A reći ću vam i nešto drugo kada su u pitanju koncesije. Imali smo slučajeva kada su određene jedinice lokalne samouprave dale koncesiju ali onda se se po isteku koncesija ukinuli koncesije i povećali su cijenu usluge po tri puta veće nego što su ih radili koncesionari. Evo to je onaj drugi dio paradoksa o kojem govorimo kako se unutar toga odnosimo jer sam dio zakona na tržištu će se pokazati tko je jeftiniji a tko nije jeftiniji. A s druge strane nije sporno kada je u pitanju upravljanje grobljem, to je u ingerenciji lokalne samouprave i o tome treba voditi računa, za to prima i određenu naknadu.

koji su poslani. Ja se držim onoga što je. Zašto su ili nisu u raspravama ne zanima me, imam njihove argumente. Ali idemo na onu osnovnu stvar, izvinite ja ću pokojnika voziti u Fići iz '60.-tih godina i to bez krova, biti ću najjeftiniji, biti ću najjeftiniji. Prema tome da li vi znate što je to tržna djelatnost? Priča o tome da će biti propisana zakonom, pa koja je to razlika onda od komunalne djelatnosti? Kako od tržne ekonomije će sada ministar propisivati da ja ne smijem voziti u Fići nego u Mercedesu. Hoće li to ministar propisati? Je li to tržno? Pa nije to tržno ljudi moji, nije to sloboda tržišta ako ministar propisuje u kakvom ću ja automobili voziti. Ili obrnuto da li ću ga držati u garaži kada umre i uzmem ga obitelji pa ću ga metnuti u garažu. Kao što se događalo i danas se događa jel netko nezakonito i neovlašteno radi. I nalazi ih inspekcija u tome. Pa nije to djelatnost koju možemo dozvoliti. Nije. I zato se govori o tome da to moraju biti javni natječaji, moraju biti …/Govornik Neću ja reći da nema takvih neodgovornih jedinica lokalnih samouprava gdje netko zloupotrjebljava. Pa čujte ja očekujem da na izborima će izgubiti vlast jer većina jedinica lokalne samouprave je odgovorna prema tom poslu i nema, komunalnim djelatnostima koje imate gdje imaju vlastito trgovačko društvo nisu najskuplji. Nisu, vode odgovorno svoju politiku. A vi znate što je komunalno društvo, to društvo polaže i račune svojim gradskim vijećima, općinskim vijećima o svojim bilancama. I zato ja smatram analizirajmo stanje kako se to radi ali ne na bazi pojedinih slučajeva. Tomislav (HDZ)** Kolega Linić za razliku od gospodina Tušaka ja se u potpunosti slažem s ovim što ste govorili i ovaj zakon je totalno nepotreban. kada se spominje udruga gradova ona se je uključila upravo sa ovim o čemu ste vi govorili a opet obrazloženje samog zakona kada se spominje 2002., 2004. godina mi koji smo na terenu operativno se susretali sa tim što se događalo od prije 2002. tada je bio totalan nered po svim grobljima, u svim jedinicama lokalne samouprave naročito onim manjim. Tek 2004. nadopunjenim zakonom se uveo nekakav red i sve ove godine se red postepeno vodi i sve su bolje situacije. Ali ovakva argumentacija u onom dijelu gdje spominjete da je to direktiva komunalna djelatnost je ustavna kategorija i u ovom dijelu je propisana u članku 129. Ustava. A direktiva u članku 2. točki 2 propisuje na koje se djelatnosti ona primjenjuje. I ovo vam je netočno da se pozivate na ovu direktivu jer ona o tome uopće ne govori. Jer ona upravo u ovom članku 2. govori da se ista ne primjenjuje za usluge od općeg interesa a ovo je upravo to. Na repliku ogovara Slavko Linić. Prema tome, to je bit što je javna djelatnost. Direktiva ne dira i ne traži konkurentnost i tržišno poslovanje ili tržnu konkurenciju tamo gdje imamo javnu ovlast. E sada ja pitam, ljudi moji u taksi službama gdje prevozimo žive ljude, pa mene neće taksista tako lako …/Govornik se ne razumije./… tamo imamo javnu djelatnost, nadležnost lokalne samouprave i na natječaju možete dobiti pravo da se bavite taksi službom. Tamo gdje prevozimo pokojnika gdje je posebna situacija, to je umrla osoba a obitelj najmanje razmišlja što se oko nje događa pogotovo ako je mlađa osoba. I sada mi smatramo ne, tu ne treba javna ovlast, to vam može raditi tko god hoće, tko god hoće. Tražimo tržišno natjecanje, a dajte mi elemente ono što ja tražim, ako su zaista usluge gradova i općina u prijevozu ili svih tih koncesionara prevelike, ako su prevelike onda možemo reći da je potrebno. Zašto? Jer su nerazumne gradovi i općine, to u uvodu nemamo napisano. U stvarnim činjenicama znamo da to nije istina, da to nisu nekonkurentne cijene. Da se na pogrebima i pogotovo prijevozu pokojnika ne odere koža, ne odere. I da imamo sve više i više reda. I zato mi smatramo da to treba i nadalje ostati javni interes i odgovornost. Odgovornost države kroz jedinice lokalne samouprave da ta djelatnost bude onakva kakvu želimo radi dostojanstva pokojnika ili obitelji. Iduća replika poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Liniću ja ću reći zapravo, spomenuti jedan drugi problem koji se javlja u prijevozu a na to mi je ukazivala ravnateljica komunalnog poduzeća groblja iz Dubrovnika. Naime, kada ste govorili, predlagali s kime bi se trebali još iskomunicirati, sa Ministarstvom graditeljstva, ja bih ovdje zapravo rekla da bi se možda trebalo iskomunicirati sa Ministarstvom zdravlja. A zašto to kažem? Zato šta kod prijevoza pokojnika vrlo često zbog, da li se zapravo prijevoz vrši u limenom dijelu, u limenom ulošku i preko bi trebao biti drveni uložak, tako bi trebalo propisati, tako propisuju svi higijenski nekakvi uvjeti trebaju takve propise. Međutim, događa se zapravo da se prevozi samo u drvenom drvenom sanduku, nazovimo ga sanduk. Ako se zove inspekcija tada inspekcija na to ne reagira. Međutim, kad pogledate Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pravilnikom uvjetima i načinu prijenosa pogreba, iskopavanja umrlih osoba je upravo to izregulirano. Ali kako se u praksi događa da se tako zapravo ne poštiva se pravilnik, inspekcija ne reagira, na koji način to regulirati? Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani činidbenike koji bi trebali poduzeti koncesijsko pravo koje su dali svakome onome tko prijevoz ne obavlja u skladu i sa zdravstvenim ja bih rekao propisima. I mi imamo, znamo tko su krivci, jedinice lokalne samouprave i inspekcije bi se na njih trebale okrenuti, oduzeti im ovlasti, kažnjavati ih i mi imamo rješenje. A zamislite sada ako to pustimo u tržišnu utakmicu, recite mi … je nadzoru tržišna. Znači ovdje imamo odgovornost vlast, vlast je odgovorna pa teško kontroliramo, u ekstremnim slučajevima, ali u većini ne. A ako to pustimo tržišnom natjecanju to nema više kontrole, to nema više odgovornosti. Zato mi velimo to je javni interes da prijevoz ipak bude nadziran od vlasti, jedinica lokalne samouprave. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Liniću, pozorno sam vas slušao i zapravo sam dok ste govorili pogledao malo ovu Direktivu 123, taj service and internal market stvarno, prijevoz se tretira kao javni interes, a i vi ste to govorili u Zakonu o komunalnom gospodarstvu zapravo, a mi smo to i na jedinicama lokalne uprave i samouprave primjenjivali. I ako pogledate, a meni bi bilo čudno da to pojedine jedinice lokalne samouprave nisu napravile, oni koji su raspisali koncesiju, da se mi zapravo itekako brinemo o grobljima jer Zakon o grobljima smo tu dužni, ali se brinemo i o objektima uz groblje, odnosno uz mrtvačnice i u to ulažemo jako, jako puno novaca jer nam je stalo, ne samo kažem do birača već i zbog naših građana da imaju dobru uslugu. mnoge stvari su se u ove 2-3 godine dogodile bez temeljitih analiza i provjera. Jedna od takvih je zapravo i ovaj prijedlog ovoga zakona i možda bi bilo najbolje da se on povuče iz procedure. Odgovor na repliku, Slavko Linić. Prema tome ono što mi trebamo vidjet, što u Zakonu o komunalnoj djelatnosti, pojačati u onoj odgovornosti da li prekršajnoj, kaznenoj, da jednostavno dobijemo što veću odgovornost jer nam je stalo do toga da zaista javni interes bude da pogrebi imaju ono dostojanstvo koje se građani Hrvatske u Republici Hrvatskoj pridaju. I zato ja smatram tamo …, sve ovo ostalo što nije komunalna djelatnost je čisto komercijalna. Pa što ima veze da li cvijet košta kunu, 5 kuna, 50 kuna, hoće li buket biti ovakav, onakav, da li će odijelo bit od papira ili od robe. To je ono što je stvar svake obitelji koja će odgovoriti, ovisno o svojim financijskim mogućnostima se potrudit. Ali liječnički …, kakvi to moraju biti pokrovi, kakvi moraju biti sanduci, kako se transport mora obavljat, to je sve nešto što ne može bit prepušteno tržištu i zato ja smatram ima nepravilnosti. Nepravilnosti trebamo kroz Zakon o komunalnoj djelatnosti, pogotovo u ovom dijelu, pojačati da bi sankcionirali odgovorne, a imamo ih. To su jedinice lokalne samouprave i tu je daleko lakše propisat kaznene odredbe nego li ako idete na tržište gdje će se sad pojavit mnogi od njih. laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Kolega Linić, vi ste kroz svoju raspravu najviše se dotaknuli prijevoza pokojnika, ali ja bih na jednom mogućem primjeru rekao apsolutnog s postojećeg zakona. Kod mene u Delnicama poduzetnik pogrebnik, njegov roditelj umre u bolnici u Rijeci. On ima mogućnost znači prijevoza pogrebnika i želi pokop obavit u Dalmaciji. On zbog toga što nema koncesiju prijevoza pokojnika na području Dalmacije ne može prevest svog roditelja na pokop u Dalmaciju nego to mora radit neki njegov drugi kolega koji imaju koncesiju. Mislim da je to potpuna apsurdnost postojećeg zakona i zato ovaj prijedlog zakona mislim da je korektan i pravilan. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Onda se ponovo vratimo na nešto. Ja tvrdim da tu nije spor i da je to riješeno, to je riješeno, ali vi tvrdite nije, a ja velim nije problem. Neka onda se pogrebne usluge dignu na razinu županije pa ako nam je malo županije nek onda država da pa ćemo sve centralizirati, nemam ništa protiv. Ali ja i vi se u jednome ne možemo nikad složit i nećemo se složit, ja smatram da je prijevoz javni interes i da to ne smijemo prepustit tržištu. Vi obrnuto, pokušavate reći da zato što ima nekakvih nerazumijevanja ili nekvalitetno riješeno negdje, treba to prepustit tržištu, to treba prepustiti tržištu. Tu se ja i vi nikad nećemo složiti, nikad. Ja sam inače čovjek koji uvijek želi da se javne tvrtke privatiziraju, da nemamo monopola države. Želim javnu i tržišnu konkurenciju ali dozvolit ćete, nešto znam o građanima Hrvatske i njihovim osjećajima i što oni sve čine vezano za svoje pokojnike i razmišljanje o njima. I ako to nije javni interes države da upravo to razmišljanje građana moramo kontrolirati, moramo paziti, moramo ograničiti tržište. Vi smatrate ne. Ja smatram da. Nikad se nećemo složiti. Prema tome, vi biste htjeli da tko god hoće, ponovo vam velim, prevezete i u Fići sa otvorenim krovom odrezanim jer je star pa se …/Govornik se ne razumije./… I tu se može prevoziti. Ne mislim da je to prihvatljivo. Hvala lijepo. Iskreno nisam se nadao ovako burnoj raspravi s obzirom da smo na odborima imali gotovo unisono stajalište. Da, doduše nije bilo zastupnika HDZ-a. Oni su jučer bili na jednom predstavljanju pa su malo potisnuli su malo saborske obveze. Ali svejedno, Dobro, dobro. Mir, mir./… Znači, htio sam samo reći, zbilja me iznenadila rasprava iz više razloga. Prvo šta nije istina i nije dobro kolega Linić govorio o fići non stop jer to nije moguće. Znači, ne ima fiće iz '66. ali se sa njim ne može voziti niti po ovom zakonu, niti po većini odluka koje imaju jedinice lokalne samouprave. Tako nemojte molim vas više fiću spominjati jer to nije moguće. S druge strane, nitko me ne može uvjeriti da su dva stavka u Zakonu o komunalnim uslugama više i za javnost sigurnija, nego zakon koji ovaj Sabor može usvojiti. Znači, postoje dva stavka koji spominju prijevoz pokojnika u Zakonu o komunalnim uslugama, a da je to više i sigurnije za hrvatske građane od zakona to me nitko ne može uvjeriti. Isto ko što me ne može uvjeriti da Zagreb nije dobar slučaj za analizu tržišta. Znači, ako u Zagrebu kolega Linić imamo 92% prijevoza od strane pogrebnika, znači privatnih poduzetnika, pa nećete mi reći da je Zagreb taj koji ima najlošije moguće standarde i ne brine o svojim građanima i da su tu građani oštećeni da ih vozimo u fićama. Znači ako je 92% u Zagrebu dobro, pa ne vidim zašto ne bi bilo 92% i u Rijeci dobro. Ja mislim da je to dovoljan argument da budete sigurni i spokojni da se neće ništa desiti korisnicima tih usluga i obiteljima i da će dostojanstveno moći pogrebnici odraditi taj posao. Kao šta mi ne možete reći da je odluka grada Zagreba, evo i ovdje imam pred sobom. Znači, to je primjer kako se definira to šta tko mora imati da bi obavljao tu djelatnost. I u toj odluci članak 4. znači odluka inače ima 24 članka samo u jednom članku se definira šta pogrebnik mora imati da bi obavljao tu djelatnost. Znači, samo da je registriran, da ima u vlasništvu vozilo, da je financijski sposoban to raditi, da je organizirao dežurstvo 24 sata i da nije kažnjavan za kaznena djela određena propisima. Znači, mi smo tih tri, četiri odredbe proširili na barem desetak koje su puno veća sigurnost i građanima grada Zagreba i Rijeke i svima u cijeloj Hrvatskoj da će taj posao biti korektniji. Pa nećete mi onda reći da grad Zagreb gdje sada funkcioniraju stvari 92% na tržištu uz ovako minimalne zahtjeve u odluci da je to ugroza za građane Rijeke. Ja mislim da nije. Imate empirijski dokaz. Evo vam Zagreb, pa pitajte ljude kako to ovdje funkcionira. Tako da nema nikakvog straha niti bojazni da će se bilo šta što se tiče samih korisnika tu tu dogoditi loše, nego jednostavno želimo ujednačiti praksu i omogućiti ljudima dostupnost usluge. I ovo što je gospodin rekao iz Delnica. Da, ja znam primjer gospodina iz Čakovca koji isto ima pogrebničko i on mi je to rekao. U Varaždinu je preuzeo člana obitelji, vozi ga u Split. Tamo mu ga na groblju neće prihvatiti jer nema koncesiju ni za Split, ni za Varaždin. Pa to je ponižavajuće. To je ono što ne smijemo dopustiti i zbog toga radimo ovaj zakon, da se takvi, ako takav i jedan slučaj spriječimo sa ovim zakonom ja sam zadovoljan a da ne ugrozimo kvalitetu usluge koja vidite da u Zagrebu funkcionira najnormalnije sa 92 naprama 8. Znači, ne sto posto jedinica lokalne samouprave kao u Rijeci nego 92% privatni sektor, 8%

i to naravno bez koncesije mogu obavljati. Znači, mi samo moramo napraviti tržište i regulirati ga kako bi građani imali sigurnost da će to biti kvalitetno. socijalnih partnera HGK, HOK znate da dosta često imam sa njima prijepora su se složili u potpunosti, podržavaju ovaj zakon. HUP također, član udruge gradova je bio član radne skupine nije se složio, ali ne možemo inzistirati na tome da bude jednoglasno sve složeno. I sa jedne strane imali smo javnu raspravu, znači ovi prijedlozi u toj javnoj raspravi nisu bili izraženi od udruge gradova, mada ja to ne smatram važnim. Dovoljno da su ih poslali i ovako. Ali mi mislimo da je ovim zakonom kvaliteta zajamčena, da neće bit nikakvih problema. Imamo empirijski dokaz Zagreba, imamo strože kriterije nego što su sada u Zagrebu na djelu i nema nikakve bojazni da će bit usluga za naše građane

grad Zagreb je odgovoran za prijevoz putnika ne 90 trgovačkih društava. Oni nisu odgovorni, oni njemu odgovaraju za koncesijski ugovor, a mi u državi, u gradu Zagrebu imamo samo jednoga. Da li će grad imati svoje komunalno društvo ili će raspisati natječaj pa dati više trgovačkog, pa to nije tržišno, to nije tržišna utakmica. Pa ja bih vas molio da osnovne elemente ekonomije morate poznavati. Prema tome, grad je na bazi zakonskog ovlaštenja o javnom interesu raspisao i dao 90 koncesija. To može načinit tko god hoće, tko god hoće. Ako netko misli da je bolje da organizira sa svojim trgovačkim društvom pa nek' organizira. Pa ne možete se vi petljati u nadležnosti gradova. Ali tko je odgovoran? Grad Zagreb. A što vi sad velite? Nitko neće biti odgovoran. Ne, mi ćemo zakonu dati, to je tržišna kategorija. I propisat ćete nekakva pravila. Izvinite, hoćemo li govoriti što su to tržišne kategorije, hoćemo o tome govoriti? I reći da će to biti dostojanstvenije nego što je to sada? Ne, ne. Prema tome, ako zaista mislite da neki gradovi ne rade kako treba pa pomognite nadležnom ministru da pojača Zakon o komunalnoj djelatnosti, ali ne spuštajte komunalnu djelatnost i javni interes prijevoza pokojnika. Jer onda ja vas pitam nešto drugo, objasnite mi zašto taxi služba mora biti komunalna djelatnost? Zašto se ja ne mogu baviti taksijem? Zašto? Zbog čega mora to biti komunalna djelatnost? To je vaša nadležnost. Jer baš me briga za taxi službe ali za pokojnika me briga. E sad vi brinite o pokojniku, tobože brinete, mislite da to treba biti tržišna, objasnite mi zašto taxi prijevoz nije slobodna tržišna utakmica? Ukinite tu, donesite zakon i ukinite komunalnu naknadnu, komunalnu djelatnost u tom dijelu. I onda ću vas moći razumjeti. Ovako smatram da to nije. Na repliku odgovara ministar Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Isto tako kao što vi mene pitate ja vas mogu pitati da li je javni interes prijevoz u obrazovanju? Je li to javni interes? A tko prijevozi u obrazovanju i sa kim to dogovaramo? Sa državom. Vrlo jasno, sa državom. Znači, javni interes je i država dogovara prijevoz. U čemu je problem? U ničemu. Zbog čega bi ovo bio problem? Isto kao što vi meni kažete

Gordan (SDP)** Isto kao što vi meni kažete da Riječani ili Rijeka zna bolje što je dobro za njihove građane tako isto kao da kažete da Vlada Republike Hrvatske ne vodi računa o građanima Rijeke. Ja vam kažem da će voditi računa. U čemu je problem? 350 pogrebnika, pa jel ima razlike između 350 pogrebnika i 10-ak tisuća taksista u Hrvatskoj? Vidite neku razliku? U samoj količini posla, proceduri, specifičnostima itd., tarifama itd. Tako da vrlo teško je nuditi uslugu taxi prijevoza, jedan taksist na razini cijele Hrvatske. Mislite da je to moguće? Da čovjek uzme taksi, spava na zadnjem sicu i nudi danas u Dubrovniku, sutra u Splitu, prekosutra u Puli? Ako je to moguće onda je možda i ovaj vaš prijedlog adekvatan. Ali ja mislim da nije moguće i da je zbog toga se to ograničava na jedno na jedno područje. A što se tiče prijevoza pogrebnika moguće ga je obavljati na cijelom području RH bez obzira da li ste iz Zagreba, Splita ili Rijeke. Evo ga. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će poštovani Zlatko Tušak. Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti, odmah na početku da kažem, će podržati ovaj zakon u prvom čitanju a reći ću i zašto ćemo podržati. Podržati ćemo ga zato što je 2004. godine donesen Zakon o komunalnom gospodarstvu gdje je tada u zakon ušla odredba da i prijevoz pokojnika je komunalna djelatnost o čemu je maloprije bilo govora. I tu smo na neki način i okrenuli određene ove teze. I udruga gradova sada prvenstveno zbog zadržavanja određenog monopola govori a i bilo je danas diskusije sad će najedanput na grobljima nastati nered. Pa ne, nitko neće zabraniti s ovim zakonom i dalje vođenje očevidnika, nitko neće zabraniti kada je u pitanju upravljanje grobljima komunalna poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. komunalna poduzeća jedinice lokalne samouprave itekako dobivaju novce, kroz svako grobno mjesto koje ima svoju cijenu, kroz održavanje groblja koje se plaća kroz naknadu da li polugodišnje, godišnje ili kako već je. To jesu značajna sredstva i jasno da na osnovu takvih sredstava groblja nam moraju biti i uređena i groblja moraju biti i imamo jako lijepih groblja poput groblja u Varaždinu itd. Jasno da to je i obaveza lokalne samouprave da vodi brigu o grobljima. Ali, pitanje prijevoza, ovdje teze se stavljaju na neki način u fići ćemo voziti. Pa ne može, u fići se ne može pokojnik voziti. Na kraju krajeva kada govorimo i o komunalnim poduzećima i o grobljima nikad nema iznimke i nikad nema garancije da neće doći do određenog ekscesa. Bili smo svjedoci da je bilo skrnavljenja groblja, da je bilo pljačkanje zlatnine iz tih grobova, čuli smo da je bilo i ubojstva i zakopavanje onih koji rade u tim poduzećima u te grobove. Znači, na određene pojedinačne slučajeve mi ne možemo bazirati određeni zakon. I ovaj zakon mislimo da je dobar, da on otvara određeno tržišno gospodarstvo. Zašto? Zato što se radi a to je ministar rekao negdje oko 350 sada subjekata koji se bave sa tom djelatnošću. Njih 350 mislim da je negdje oko 140 registrirano kao trgovačka društva, ostalo 210 su obrtnici. Negdje po nekakvim brojkama govori se da je negdje oko 900 zaposleno u toj djelatnosti. I kakvu oni imaju određenu garanciju ako imaju danas koncesiju, sutra im se oduzme ta koncesija. Da li imaju određenu garanciju u ulaganje određene novce i razvijanje te svoje djelatnosti i na neki način stvaranje boljih uvjeta? Mislim da ovdje nema nikakve prepreke. Niko neće zabraniti komunalnim poduzećima da oni i dalje prevoze ove pokojnike, ali zašto ne bi bili u potpuno jednakom položaju kao i ovi obrtnici koji trebaju na ovaj način, jer imali smo pred 10 godina ovaj zakon koji je donesen i borba udruge pogrebnika je 10 godina da da oni na neki način osiguraju svoju budućnost i sigurnost kroz određena zakonska rješenja. Bilo je i 2009. godine određeni zakon vrlo sličan, nije prošao ali postavlja se i pitanje što je određeni problem da ovim zakonom to ne bude regulirano jel njihova budućnost i sigurnost i bavljenje tim poslom jedino im može dati određeni ovaj zakon ili nemaju nikakve perspektive pa će zatvoriti svoju djelatnost. A ono o čemu sam govorio postoje slučajevi i imamo slučajeva, to nisu iznimke ali to je ponašanje jedinica lokalne samouprave, a udruga gradova zastupa i takve jedinice koje su otkazivale ove koncesije, koje su ih dovodile u nezavidnu situaciju iako su oni kao koncesionari imali tri puta jeftiniju cijenu i nije bilo nikakvih primjedbi. Ali tu se našao model, evo to može biti zlatna koka, dignut ćemo cijenu, preuzet ćemo, zabranit ćemo koncesionarima i na tome ćemo itekako zarađivati i stvarati određeni monopol. Mislim da kada je u pitanju prijevoz pokojnika i sama ceremonija ispraćaja pokojnika da to ne bi trebalo biti nikakav problem i jasno da postoji neki drugi zakoni o čemu se je govorilo, a to je pitanje zdravstveno koje treba regulirati kao se prevozi ovaj pokojnik, u kakvoj situaciji on mora biti i postoje neki drugi zakoni koji to reguliraju. Ne i nije to materija ovog zakona. Materija ovog zakona je samo da se pogrebnicima omogući da oni obavljaju svoju djelatnost i da imaju određenu sigurnost. Istina je, mi moramo početi malo i drugačije gledati prema tom području. Neki dan sam čitao u novinama u Tokiju, u Japanu a to je nekakva budućnost, postoji memorijalni centar u centru Tokija sa urnama koji je digitaliziran, dođe obitelj određena metne u kompjuter karticu urna dođe i određena ceremonija se obavlja. Zašto to ne bi bilo moguće danas sutra i u Hrvatskoj, zašto mi trebamo robovati sa određenim stereotipima stereotipima da mora biti sve klasično, pogledajmo malo i u budućnost. I na kraju krajeva kolega Linić vi ste spomenuli ovdje Sloveniji i Mađarsku ali niste spomenuli ostale druge zemlje. Da li se mi isto trebamo bazirati na Sloveniju i Mađarsku ili moramo pogledati mali i druge zemlje u EU, a moramo pogledati i malo izvan EU kada je u pitanju ovo područje. I zato moj apel je unutar toga i drago mi je danas ministar da je rekao da će nastojati da ovaj zakon u drugo čitanje dođe što prije jel mislim da Udruga pogrebnika itekako je surađivala u izradi ovog zakona. Jasno da u javnoj raspravi sva zainteresirana javnost mogla je dati svoje argumentirane činjenice činjenice a na argumentirane činjenice neko treba i odgovoriti da li ti argumenti stoje ili ne stoje i da smo mogli doći do određenog zakona ali prvenstveno u interesu onih koji obavljaju tu djelatnosti da oni osiguraju sigurnost ili jednostavno takve sigurnosti neće biti, a onda će se dešavati da će neko nekome pogodovati itd. Imao različitih slučajeva, jasno da imamo lokalnih jedinica gdje nema koncesije, imamo gradova, ja sam iz Bjelovara gdje postoje tri koncesije i komunalno poduzeće i za to nema nikakvih problema. Ali mislim da neće biti problema ni sa usvajanjem ovih zakona jel ako oni mogu tamo raditi i javno komunalno poduzeće mislim da neće biti nikakvih prepreka vezano za njihovu budućnost. Jedino što će pogrebnici imati veću sigurnost, jedino što će se moći možda danas sutra i kreditno zadužiti, i osposobiti, ponuditi bolju uslugu a jasno da na tržištu kada je u pitanju svako će birati kakvu uslugu želi a zakonska rješenja jesu da se ne smije pokojnika ostrviti, da se ne smije njegov pijetet i na neki način dostojanstvo uništavati. I za to postoji i određene kaznene odredbe kojih se moram svi držati i zato evo i na kraju Hrvatski laburisti će podržati i ovaj zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Slavko Linić. bit će ih 35 tisuća, 35 tisuća, ljudi su bez radnog mjesta, ne znaju što, počet će se baviti ovakvom djelatnošću, 35 tisuća. Hoćete da vam govorim o hrvatskoj strani tržišne ekonomije ne plaćanje, blokade, ne plaćanje obveza oćemo o tome govoriti? Pa kad se onda dogodi da tih 35 tisuća počne ne plaćati komunalne djelatnosti, grobno mjesto, ne plati ono, ne plati ono to vam je tržišna ekonomija, to je razlika od javnog interesa i komunalne djelatnosti. Uvodite potpunu nesigurnost tržišne ekonomije u jednu djelatnost koja to ne bi trebala biti. I ono što ja velim, ja drukčije doživljavam građane Hrvatske. Znate kad je prođem grobljem pa vidim milijarde u spomenicima, u ogromnom cvijeću i svega ostaloga ja ne vidim taj vaš Japan, ne vidim ga jel ja gledam kako na to gledaju građani Hrvatske, ne gledaju kao Japanci, ne gledaju. Ne gledaju ni kao Amerikanci. E pa ako je to tako, ova država mora to ocijeniti. Prema tome, zašto javni interes, zašto komunalna djelatnost? Da nema prevelike konkurencije jer konkurencija nije mala cijena, nego lošija usluga, neplaćanje i ogromni, ogromni problem odgovornosti prema pogrebu. To je ono što ja vidim u Tržišnom zakonu, to je …. A da li će gradovi raspisivati jednu ili sto koncesija, to ostaje na gradovima i u tome se oni vide po svojoj uspješnosti. Zato ih imamo 350, ali 35 tisuća ih ne bih volio vidjeti. laburisti - Stranka rada)** Hvala. Pa je, tržišna ekonomija, vi ste ovdje kolega Linić, dobro rekli. Bit će ih puno više. Je, opstat će na tržištu oni koji će biti sposobni, koji će moći obavljati taj dio. Da li će to biti 35 tisuća, da li, kada govorimo o ovome, o ovom tržištu, a žalosno je da govorimo o ovom tržištu, ministar je ovdje rekao, godišnje 50 tisuća to znači da 140 njih svaki dan umire. Da li 35 tisuća sada može u toj djelatnosti raditi? Mislim da ne i nemojmo se onda nabacivati sa određenim ovakvim paušalnim brojkama jer one ne drže vodu. Tržište će ovo regulirati, jasno i onoliko će moći opstati na tržištu oni koji budu najkonkurentniji, koju budu najkvalitetniji. Tržište je takvo. I pustimo struci da taj dio posla obavi. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Poštovani predsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na tragu svega ovoga što je govorio gospodin Linić, što govori Udruga gradova, što govorimo svi mi s terena koji smo se operativno bavili s tim problemima o kojima se sada ovdje govori u zakonu, ja se pitam i postavljam vam ministre pitanje, čemu zakon kad imamo zakon koji propisuje upravo ovo? Zakon o komunalnom gospodarstvu je jasno rekao, ono što sam pročitao neki dan, izjavu nekog pogrebnika, mislim da je iz Šibenika, koji je rekao da se 20 godina bori da mrtvac postane tržišna roba. Mislim, o čemu mi govorimo? Govorite da se borite za tržište, možete donijeti još jedan zakon ovakav. Ajmo nek' zelene površine po jedinicama lokalne samouprave idu na slobodno tržište pa će kositi valjda parkove i ne znam, tko što, tko god hoće. Pa jedinice lokalne samouprave i dan danas po postojećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, to vam je lijepo govorio i gospodin Linić i … ovdje u replikama, imaju mogućnost i davanja koncesije putem javnog natječaja, ponudi se cijena i one variraju od jedinica lokalnih samouprava, od jedne do druge, svaka na svoj način, ali to se može regulirati i to se može nadopuniti u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, ne donošenjem nekakvog novog zakona koji regulira samo prijevoz pokojnika. Gdje je sve ostalo što je vezano za groblja? Tko projektira? Tko rješava imovinsko pravne odnose u tim grobljima? Tko ih gradi? Na kraju krajeva i osniva to komunalno društvo u kojem zapošljava nekakve ljude koji dobivaju plaću i ne vozimo nekakav, u ne znam kakvom ili dobije na crno ili da sad ne govorimo sve što se radi, ne u tipu …, ali imamo … takvih slučajeva. Do 2002. gledali smo to, kopao je tko god je koga našao, na crno mu se plaćalo. Tek zakonima od 2002./2004. se to počelo sustavno regulirati i sve jedinice lokalne samouprave su počele na taj način funkcionirati. U međuvremenu osnovale ta komunalna poduzeća. Što mislite, ovim zakonom … i i ta vozila koja su kupili, tog šofera kojeg su zaposlili, kojem daju plaću od nekakvog prihoda od pogrebne usluge, što ćemo s njim? Ide na tržište, kako će, …, kartu davat kad netko umre pa će ga prevoziti. Mislim, ovo što ste rekli da su odbori prihvatili, praksa nažalost u odborima je takva da kad piše da je nešto Europska komisija, Europski parlament i vijeće preporučilo, da je dalo nekakvu direktivu, da se to odmah smatra, e to se mora prihvatiti, a da se ne ide dublje razlagati, promišljati o tome. Vi predlažete da je Zakon o komunalnom gospodarstvu u suprotnosti s direktivom, odnosno pišete, direktivom 2006., 127 E iz Europskog parlamenta …, uslugama na unutarnjem tržištu propisano da obavljanje prijevoza pokojnika jedinice lokalne samouprave povjeravaju trgovačkim društvima čiji su osnivački, odnosno da za poslove prijevoza pokojnika jedinice lokalne samouprave mogu dodijeliti koncesiju. Je li to tako, je li to sada tako? Je. Čemu novi zakon? Navodi se da su poslovi održavanja groblja i krematorija u prijevozu pokojnika komunalne djelatnosti koje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavljaju kao javna služba. Je li to sada tako? Je. Da li sadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu to propisuje? Da. Čemu onda novi zakon? Komunalne djelatnosti, Ustavna kategorija, određena je člankom 129. Ustava Republike, kao djelatnost koju obavljaju jedinice lokalne samouprave. Često se nažalost u ovome Saboru čuje kako jedinice lokalne samouprave rade ovo, kako su tamo nekakvi lokalni šerifi, kako je tamo divlji zapad. Ja ne znam da li u državi postoji ijedna institucija od vaših ministarstava, agencija ili ne znam čega koja više kontrolira nego te jedinice lokalne samouprave. Od državnih revizija, od inspekcija Ministarstva financija, ne znam više koga sve ne, pa i tih anonimnih prijava na koje skaču i uskoci, …, više ne znaš tko ni što. I svaku odluku koju donosimo sada u ovo vražje vrijeme, preispitujemo stotinu puta i to nas koči u realizaciji bilo čega. Ali ovdje piše da s obzirom da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, iste su izuzete od primjene navedene direktive. Čemu onda novi zakon? A vi se pozivate na tu direktivu i ona osnovu nje radite ovakav zakon ili je to namještanje pogodovanje nekome ili ja ne vidim drugi razlog? Ako sada postoji mogućnost, rekli ste sami primjer grada Zagreba, procjenjuje da oni mogu tih desetak posto obavljati sami putem svog komunalnog poduzeća, da onih devedeset ne mogu. Raspisali su natječaj, na natječaju su izabrali njih 90%. Jel to zakonito? Je. Da li sadašnji zakon to propisuje? Da. Čemu onda novi zakon? Mislim da bi vam najpametnije bilo da ovo povučete, jel Zakon o komunalnom gospodarstvu je jasan. Troškovi, prihodi moraju se trošiti namjenski. Velik broj jedinice lokalnih samouprava nažalost u nalazima Državne revizije ima onu opasku nenamjenskog trošenja. To se pokušalo ispraviti sa onim uvođenjem uvođenjem poreza na nekretnine da bi se omogućilo ulaganje u nekakve druge segmente poput dječjih vrtića ili ne znam čega drugog. Ovim zakonom vi dajete nekom drugom mogućnost da ostvaruje nekakav prihod, a da ga nije briga za ništa ostalo. Ja vam mogu reći iz iskustava koja imamo da čak i ovaj prijevoz pokojnika manja zarada za tog vašeg na slobodnom tržištu kako govorite da je najveća zarada u opremi jer onda se nudi taj koji prevozi nudi normalno i vijence i osmrtnice i škrinju i opremu, obuću i sve u onu dodatnu opremu koja ide uz to. Jer on je došao, obitelj je u tom trenutku najosjećajnija, najranjivija, ona u tom trenutku pristaje na sve, svi to znamo iz vlastitog iskustva. I ne možete mi reći da mi u jedinice lokalne samouprava koji smo tamo izabrani od naših građana nemamo osjećaj prema tome da ćemo im naplaćivati ne znam kakve cijene za usluge koje obavljaju naša komunalna poduzeća. Pa mi u većini u većini slučajeva promišljamo na taj da ta naša komunalna poduzeća budu negdje na nuli ili malo iznad nule, da pokriju sve svoje troškove i vjerujte mi da ta naša komunalna poduzeća su skuplja u odnosu na nekakve koncesionare, naročito recimo u zelenim površinama jel svaki naš ima i zaštitnu odjeću, pa ima onaj položeni ispit zaštite na radu, pa ima još dodataka na plaću sve u skladu sa zakonom i ne možeš mu samo tako dati otkaz kakav slučaj nije sa koncesionarima koje smo do tada imali. Dakle, imate Zakon o komunalnom gospodarstvu, on nije u vašem resoru, sjednite sa gospođom Taritaš i u Vladi, dopunite sa određenim stvarima taj zakon o tome smo vam ovdje govorili i mislim da će to biti prihvatljivo. Ovako jedan zakon samo za jedan mali segment poslova koji se obavlja izdvajat iz Zakona o komunalnom gospodarstvu je naprosto smiješno ili ga forsira netko tko uopće ne pozna probleme na terenu. Hvala.

pa rekli ste dobro sve da je nacrt zakona i površan i konfuzan i nepotreban i na koncu da je i štetan i za primatelje usluga i za jedinice lokalne samouprave što se nama ovdje tumači sasvim drugačije. I ovakav zakon će izazvati sigurno nemogućnost evidentiranja pokojnika na zakonu propisan način, javit će se problem i ne postojanja prostora za adekvatan prihvat, o čemu je govorio i kolega Linić jer kapelice, mrtvačnice su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Što bi to značilo, da mi kao jedinice lokalne samouprave održavamo groblja, brinemo o mrtvačnici, plaćamo struju, frižidere, ulažemo u to i onda da to damo nekome drugome da to besplatno koristi. Ja mislim da nitko nije toliko baš blesav. A bit će borbe i za pokojnika, na koncu konca ispred bolnica, patologija i domova za stare i nemoćne, plaćat će se dojavljivanje je evo sada će, pa dođite, čekajte itd. javit će se masu tu problema. Ali kolega Klarić ne znam zašto se nervirate jer ministar Maras je ministar obrta i poduzetništva. Ne idu investicije nema poduzetničke klime i ovo je odličan način. Našao je model kako povećati broj obrta i poduzetnika jer ja vidim jedinu logiku u toj zakonu u toj motivaciji. I dobro ste rekli da jedinice lokalne samouprave nastoje brinuti o grobljima putem svojih komunalnih tvrtki i ako se ovako nastavi dobro ste predložili da damo sve na tržište pa onda neka i privatnici na koncu konca brinu o održavanju groblja, o …, u DPU-ima u projektima o svemu pa neka se i takav teret skine sa jedinice lokalne samouprave. Odgovor na repliku poštovani Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Čemu jedinice lokalne samouprave? Neka upravo ovako kako ste rekli ih ukinu i sve neka ide na tržište pa nas ne treba. ali tu sam gospodin Pleše je čini mi se spomenuo pa ću iskoristiti ovu repliku, kada sam govorio o ovom zakonu da je nepotreban, govorio sam i mogućnost promjene odnosno nadopune Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ovaj vaš problem je lako rješiv jer u zakonu je odredba kako prijevoz pokojnika izvan granica jedinice lokalne samouprave, govorim o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, može obavljati pravna i fizička osoba registrirana za tu djelatnost ukoliko ima ugovor sa jedinicom lokalne samouprave. Promijenimo tu odredbu, dajmo mogućnost da taj vaš iz Delnica ako se dogodio smrtni slučaj tu može obući ovome u Šibeniku napraviti taj prijevoz, ali to je sve u sferi Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ne o nekakvom zakonu koji ćemo donositi da bi napravili nekakvo slobodno tržište. Upravo kako sam rekao i ja i vi, neka zelene površine kosi bilo tko, neka groblja održava bilo tko i grad i bilo tko, mi nećemo naplaćivati grobnu naknadu i imamo slobodno tržište. Čemu onda Zakon o komunalnom gospodarstvu, čemu ova ustavna odredba i čemu ova direktiva? Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo poštovani kolega Klarić rekoste da jedinice lokalne samouprave imaju i do sada su imale mogućnost davanja koncesija. Mene jako žalosti što u ovom prijedlogu zakona se ministar, odnosno ljudi koji su ga radili nije potrudio da napravi spisak koliko je to jedinica lokalne samouprave uistinu dalo koncesije, po kojim cijenama su te koncesije dali i da vidimo koliko poduzetnici po tim koncesijama isplaćuje. Druga stvar koja me čudi, kažete komunalna poduzeća će se ugasiti, pa ne obavljaju komunalna poduzeća jedinu djelatnost i nije im jedina djelatnost oko pokojnika. Barem mislim da rade, odnosno svi znamo da rade puno toga. Prema tome ne vidim razloga zašto bi se ona ugasila. I jako me čudi što kao jedan gradonačelnik sumnjate u poduzetnike, što ste evo danas izrekao na račun poduzetnika i i njihovog nepoštenja sve ono što ste rekli od rada na crno itd., jer i vaša jedinica lokalne samouprave itekako živi od tih poduzetnika. Govorili ste o tome da je to bešćutan zakon, ja se pitam da li je ćutan ili bešćutan. Za pokojnog tatu sam za 4 sata u pogrebnom centru platila 520 kuna komunalnom poduzeću a taj pogrebni centar je isto tako gradio i moj tata i svi mi koji smo plaćali tu komunalnu naknadu jedinicama lokalne samouprave. Dakle ništa nitko ne dobiva od jedinica lokalne samouprave besplatno. I nemojmo govoriti da dobivamo nešto besplatno a da ćemo sada morati nešto plaćati. Poduzetnici neka se izvole potruditi, neka budu na tržištu konkurentni a ne da monopol imaju komunalna poduzeća koja rade i posluju na način na koji posluju. Hvala lijepa. Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Meni je žao sto ste vi mene tako razumjeli. Ja nisam rekao apsolutno ništa protiv poduzetnika, rekao sam slučajeve iz života koje smo imali. Što se tiče plaćanja, uvijek će se plaćati bilo prijevoz komunalnog poduzeća ili bio prijevoz privatnika. Ali onaj koji je dobio koncesiju nije ju dobio zato što se nekakav gradonačelnik sjetio evo vama koncesija nego je raspisan natječaj. Cijena koju je ponudio netko na natječaju koja je bila najpovoljnija za jedinicu lokalne samouprave ju je prihvatio. Kada već mene spominjete kao slučaj zašto smo se mi odlučili da svom komunalnom poduzeću sada idemo povjeriti ovo jer sam imao dvije firme koja je nastala od jedne zato što su se muž i žena rastali pa je takmičeći se na natječajima …/Govornik se ne razumije./… došla 16 kuna da bi dobili upravo posao prijevoza pokojnika. Jer je u biti najveće tržište vjerujte mi nije prijevoz i meni uopće prijevoz nije sporan, neka obavljaju i prijevoznici ukoliko zadovoljavaju sve uvjete ne razumije./… tržište koje se na to nadovezuje a to je svi oni ostali troškovi koji su nažalost vezani za pogrebne usluge. U tom dijelu vam govorim kako se radi. …/Upadica se ne čuje./… I sve se plaća. Ali ovo što jedinice lokalne samouprave dobiju od grobnih naknada oni s tim naknadama nekoga plaćaju. I ukoliko netko drugi, ja ne govorim da će se ugasiti čitavo poduzeće ali jedan dio tog poduzeća, dakle onaj vozač više nema potrebe ako će voziti nekakav privatnik a on dobiva plaću u komunalnom poduzeću i svi ostali. Mislim da se ne razumijemo ali sve ovo o čemu govorimo i ovaj zakon već se nalazi u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. I ukoliko je nešto sporno i tih vaših 520 i ne znam koliko kuna ste platili neka se regulira onim zakonom koji je nadležan za to ne nekakvim novim. Jer onda ovakve zakone možemo ih napisati stotine pa ćemo sve definirati nekakvim zakonom i šta ćemo onda? Jedinice lokalnih samouprava nam ni ne treba. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se ponovno javio ministar Maras. Hvala lijepo. Ja moram priznati da se čudim kolegama iz HDZ-a jer kako je nastupio njihov predstavnik kluba ispada kao da žele da se sve ponovno vrati pod državne skute. Kaže šišati ćemo travu sa javnim poduzećem, raditi ćemo … …/Upadica se ne čuje./… Ne, nije, negdje nije, negdje nije, u Zagrebu primjerice je i zato su cijene nešto veće. U Rijeci recimo nije, imate i privatnih firmi koje rade. Tako da s te strane očekivao bih od stranke koja proklamira neke tržišne vrijednosti kao što je HDZ da se ne zalaže za povratak na stare pozicije. Ali dobro. Čemu zakon kaže ne treba nam zakon, imamo zakon. Nemamo zakon. Imamo dva stavka u jednom u jednom zakonu koji govori o komunalnim djelatnostima, dva stavka. Znači ovo je zakon. Pokazao sam vam kako je to definirano u Zagrebu sa 3 podstavka podstavka a ovdje nudimo puno strožu kontrolu kvalitete. …/Upadica se ne čuje./… Samo malo. Kako nije Hrvatska Zagreb pa naravno da nije Hrvatska Zagreb zato ću vam reći da većina malih gradova ispod 30 tisuća u svojem komunalnom poduzeću nema …/Upadica se ne čuje./… Ima koncesionara, najčešće kao što je kod vas slučaj, vjerojatno kod vas nema, isto tako grad vozilo nego ga vozi riječki komunalni u dosta, sigurno … Privatnik, ali sigurno i jako puno i riječko komunalno poduzeće. Ja se ispričavam nismo dostavili točne podatke ali ovdje imamo podatke koje smo dobili pošto su izvor naravno nisu svi obuhvaćeni, nismo htjeli davati parcijalno ali imamo primjerice za bilo koji grad veći. Split gdje od 2000 pogreba 60% obavlja komunala, 40% poduzetnici. Ili neke druge veće gradove. Znači najveći argument nam je upravo u tome da to funkcionira sada i da sa daljnjom liberalizacijom tržišta neće građani ništa izgubiti. I nitko ne sprječava komunalce da i dalje obavljaju djelatnost. I kao što je rekao kolega Linić, da građani vode računa o toj situaciji o svojim članovima obitelji, pokojnicima i sigurno nitko neće dozvoliti da se voze u Fići. Znači nemojmo podcjenjivati naše sugrađane. Oni će voditi računa o tome da njihov član obitelji ima dostojanstven pogreb. I s te strane čak i ovi svi stručni ispiti, automobili, kvaliteta, možda ne bi trebala niti biti u zakonu jer će naši građani voditi o tome računa, sugrađani voditi o tome računa. Tko bi od vas dao da njegovog člana obitelji netko vozi u fići na groblje? Vjerujem da nitko. Tako da s te strane ovo što smo ovdje normirali ne da je dovoljno nego sam se ja bojao da ćete reći da je i previše, tog je mene bilo strah, da ćete reći zašto sad stručni ispiti, to opterećuje poduzetnike, morat će platit nešto, da ćete reći zašto tako visoki standardi i zdravstvenih uvjeta kojih do sada u odlukama nema. Sad po prvi puta to uvodimo u zakon. Ali vi ste se ograničili upravo na suprotno, na to da nemate povjerenja u to da će to biti kvalitetno odrađeno. Ja vam kažem da hoće. I kakvo je to tržište, kakva je to sigurnost i kakva je to kvaliteta kad ti moraš kupovati robu, automobil, na 5 godinu koncesiju. Da li je to sigurnost da ćeš imat fiću ili ćeš imat kvalitetan auto, ako za 5 godina ne znaš da li ćeš opet imati koncesiju. Pa to meni gura u smjeru fiće, a ne ovo što ja sada tu predlažem da imate garanciju da će taj posao funkcionirati za 5 i za 10 i za 15 godina, ako si dovoljno kvalitetan, ako te članovi obitelji, građani hoće da koriste tvoju uslugu. To meni garantira da ti ljudi će podići kvalitetu, zato jer ako nemaš sigurnost za 5 godina ćeš imat koncesiju pa tko će ulagati, zašto bi ulagao. Vozit ću u onome što mi se isplati za 5 godina ili sa druge strane će cijena biti ogromna, ono što ti se isplati za 5 godina, što u nekim slučajevima i je. Da, negdje su cijene jako visoke jer ljudi ne mogu isplatiti svoja ulaganja u 5 godina i zbog toga su cijene visoke i s ovim će cijene sigurno past na tržištu i neće ih biti 35 000 jer 35 000 ne može podnijeti 50 000, netko je dobro rekao, pogreba. Možda će ih biti 700 i neka ih bude, ali uz kvalitetu koju će država kontrolirati. Hvala vam lijepo. i puno nas ovdje da vi već ovaj zakon praktički imate. Propisano je sve u Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Ako nešto, ako vam smeta i ako želite nešto dodatno regulirati onda se na tih 3 članka u komunalnom gospodarstvu Zakona o komunalnom gospodarstvu nek doda još par stvari koje su sporne pa ćemo ajde to još dodatno regulirat. Pa i odluka koju ste od Grada Zagreba donijeli nek i ona se propiše na koji način će se definirat ove druge stvari, ali zakon imate. Na isti način raspisuje se natječaj i za taxi službu ovdje u Zagrebu, na isti način jedinice lokalne samouprave odlučuju tko će obavljat javni gradski prijevoz na svom području, dal će njihovo komunalno poduzeće ili će dat koncesiju nekakvoj privatnoj tvrtci. Recimo na području Primorsko-goranske županije imamo Rijeka autotrans, imamo Rijeka trans, ne znam o čemu vi govorite kad govorite o novom zakonu koji će propisat samo jedan mali djelić nekakvog zakona koji je ključan zakon za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Ako ima u njemu nekakvih nedostataka ajmo ga nadopunit, a čemu donosit novi zakon koji će mi opisat samo tko će koga prevuć' kad umre i koji ispit mora taj koji ga vozi imati. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Gordan Maras. Moram priznat da mi sad niste bili jasni. Da li vi smatrate da je to bitno ili nebitno, da li je vaš argument da ovaj zakon ne treba donositi jer je ova djelatnost nebitna. Jeste to sad rekli?

da je gospodin Klarić to rekao i da je ovo njemu nepotrebno donositi jer je to nebitna tematika i nebitan zakon i onda ja nemam tu šta dodati. Pa šta ćemo onda više raspravljati? Ja mislim da je bitan i zbog toga ga želimo regulirati inzistiram na tome da je bitan jer je to vrlo bitno područje za živote naših sugrađana. I nije istina, ne podcjenjujte zastupnike Hrvatskog sabora, ovo ste vjerojatno isto rekli samo u ime zastupnika HDZ-a, da oni donose svoje stavove samo ako piše europska direktiva dignu ruku. To možda vi iz HDZ-a radite, ostali zastupnici ne. Govorite samo u ime zastupnika HDZ-a. Meni je žao ako zastupnici HDZ-a zbilja čim vide europsku direktivu dignu ruku za i ne razmišljaju uopće, ne trude se ni pročitati materijale. Ako to isto govorite žao mi je. Nadam se da ćete promijeniti svoj rad u Klubu zastupnika HDZ-a jer je to u interesu Republike Hrvatske. Znači nemojte više kada vidite europsku direktivu automatski dignuti ruku za, pročitajte zakon. Hvala lijepo.

Povreda Poslovnika, članak 238. Ministar je govorio da sam ja govorio nešto što nisam govorio. Mislim da bi me trebalo u tom dijelu zaštititi. Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije, jel kolega Maras zastupnik ili ministar, jel možete pročitati članak i tumačiti ga? E sad ovako, zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika ili ne razumijete razliku između zastupnika i ministra, a recite sad što je od toga istina. … /Upadica se ne razumije./ ali ste upravo priznali da ne možete napraviti distinkciju između zastupnika i ministra, da ne shvaćate razliku. … /Upadica se ne Ja želim biti jako jasan i zato ću upotrijebiti citat koji je rekao kolega Kraljić. Pogrebnici su sretno uzviknuli napokon pokojnik postaje roba. Gospodo to je razlika između javne djelatnosti i tržišne djelatnosti. Ja Slavko Linić govorim u ime građana Hrvatske koji ne žele da mu pokojnik postaje roba. Da li je vama to jasno. Sa vašim zakonom pokojnik postaje roba. To je najgora optužba, to je najgora kvalifikacija ovog zakona. To je ono što želim vama objasniti, jer vi u svom obraćanju nikako da shvatite što je komunalna djelatnost ili javni interes. kad postaje pokojnik roba, znate šta je tada? O.k. Vi velite bit će 700 njih. Pa nek' se svađaju. Vi velite koncesija na 5 godina, pa on neće uložiti u automobil. A što mu je tržište? Za 6 mjeseci će propasti. Uložit će, izgubit će novce, bit će dužan, neće plaćat poreze. To hoćete načiniti od pokojnika robe. To vi hoćete sa svojim zakonom. Je li vama jasno gdje je problem? Pokojnik ne može biti roba. Pokojnik je javni interes Republike Hrvatske i on mora biti u naklonosti ako nećete države, županije, onda jedinica lokalne samouprave. I one moraju odgovarati da pokojnik nije roba. I da oni koji se s tim bave pet godina korektno to rade, profesionalno i da imaju sigurnost pet godina. A što im vi nudite? Za šest mjeseci da će propasti, izgubiti automobil, izgubiti novac koji je uložio u bilo što i neće plaćati poreze i možda pokojnika ostaviti na cesti jer neće platiti dugove za cvijeće ili ne znam što. Je li vam jasno gdje je pokojnik roba? To je ministre vaš zakon. A Zakon o komunalnoj djelatnosti jasno govori to je javni interes i nije roba. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Maras. Izvolite. U čemu je problem ako propadnu? Hoće ostati komunalno poduzeće u Rijeci? Hoće imati posla onda i više. Je li imamo tu sigurnost? Tko brani komunalnim poduzećima da nastave raditi? Jel' im netko brani? Je li u ovom trenutku smo i sami konstatirali da što se tiče cijene i iznosa koji se plaća za pogreb da je prijevoz jedan od najmanjih dijelova. Znači, već u ovom trenutku vi sugerirate da se na pokojniku zarađuje na ovome, na ljesovima, na odijelu, na bilo čemu. odijelu, na bilo čemu. Ali većina cijene je u tome, apsolutno da. Konzultirajte se sa ljudima. Pa nećete mi reći da prijevoz košta više od lijesa? sa Poslovnikom./… Već u ovom trenutku vi sugerirate da je to roba, tako da s te strane nema nikakvog straha da će komunalna poduzeća prestati raditi. Neka rade i dalje, neka prevoze. Nitko ih neće spriječiti. ako će netko u Rijeci propasti komunalno poduzeće će preuzeti njegovu ulogu. Ali

i sami ste rekli da zaslužuju da se o njima vodi računa. Zašto država ne bi vodila ovakvim zakonom o njima računa? U čemu je problem. Ali nije to komunalna djelatnost. Prijevoz nije komunalna djelatnost. Država može voditi računa o tome i treba voditi računa o tome. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HSU-a govorit će poštovana zastupnica Ljiljana Cvjetović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Stav predlagatelja Prijedloga zakona o pogrebničkoj djelatnosti je da su odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu u suprotnosti sa Direktivom 2006. Europskog parlamenta i Vijeća od 12.12.2006. o uslugama na unutarnjem tržištu koje afirmira načela slobode kretanja robe, slobode poslovnog nastana, slobode pružanja usluga, tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije, a u konačnosti narušavaju članak 49. stavka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kojim država jamči jednak pravni položaj poduzetnicima na tržištu i zabranjuje uspostavu monopolističkog položaja na tržištu. U svezi s tim ističemo da je direktivom izrijekom utvrđeno kako je prikladno da se odredbe Direktive o slobodi poslovnog nastana i slobodnom kretanju kretanju usluga primjenjuje isključivo u onoj mjeri u kojoj su dotične djelatnosti otvorene za tržišno natjecanje, tako da države članice nisu obvezne liberalizirati usluge od općeg gospodarskog interesa, privatizirati državna poduzeća koja pružaju takve usluge ili ukinuti postojeće monopole za druge djelatnosti ili određene distribucijske usluge. Direktiva ne traži, odnosno ne sili države članice da navedene djelatnosti moraju organizirati na određeni način. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pogrebnička djelatnost je djelatnost koja se obavlja kao javna služba i u općem je gospodarskom interesu slijedom čega prema direktivi ne postoji obveza država članica na na liberalizaciju te djelatnosti na način kako je to Prijedlogom zakona o pogrebničkoj djelatnosti predlaže. Navode se iskustva zemalja članica EU, pa primjerice Republika Slovenija ulaskom u EU nije mijenjala zakone, te su predmetni poslovi organizirani kao komunalna djelatnost, a zaključeno je da isključivo takvi i trebaju ostati. Dakle, europska regulativa niti u jednom dijelu ne nameće obvezu isključivanja, održavanja groblja i krematorija i prijevoz pokojnika iz područja komunalnog gospodarstva odnosno izmjene načina kako su oni sada regulirani. Nadalje, prijedlog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti protivan je čitavom nizu važećih propisa. U prvom redu Zakonu o grobljima, Pravilniku o grobljima, Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i Registru umrlih osoba te drugim propisima. Zakon o grobljima utvrdio je pojam pratećih građevina koje se nalaze u ili izvan groblja, a to su krematoriji, mrtvačnica, dvorana dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i slično. Prijedlogom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti definiran je pojam Pogrebnog centra kao objekta isključivo izvan groblja sa svim službenim i radnim prostorijama za ispraćaj i kremaciju umrle osobe te obavljanje pogrebničke djelatnosti. Iz navedenog proizlazi da Pogrebni centar predstavlja prateću građevinu u smislu Zakona o grobljima. S tim u vezi ponajprije se navodi da je Zakonom o grobljima utvrđeno da se prateće građevine grade u ili izvan groblja, a prijedlogom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti određena je njihova gradnja samo izvan groblja što je u suprotnosti. Nadalje, na temelju Zakona o grobljima donijet je i Pravilnik o grobljima kao podzakonski propis kojim je utvrđeno da groblje naročito čine građevine za ispraćaj pokojnika i službeno pogonski prostori za prijem i obradu pokojnika iz čega proizlazi da se navedeni prostori smatraju sastavnim dijelom groblja. U tom smislu u članku 11. Pravilnikom o grobljima utvrđeno je gdje u groblju moraju biti smješteni oproštajni prostori a gdje pogonsko radni i službeni dio te od čega se sastoji mrtvačnica. Iščitavajući tekst prijedloga zakona očito je da nije regulirao tu problematiku niti je uputio na odredbe važećih posebnih propisa što ukazuje na činjenicu da predlagatelj Zakona o pogrebničkoj djelatnosti uopće nije uzeo u obzir i navedene odredbe posebnih propisa o pratećim građevinama. Također, člankom 12. Zakona o grobljima propisano je da se umrlog može ukopati izvan groblja samo uz odobrenje tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za komunalne poslove uz prethodno mišljenje tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zdravstva. Prijedlogom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti utvrđeno je da se pod pogrebničkom djelatnošću među ostalim poslovima razumijeva i organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodu što se svakako tretira ukopom izvan groblja pa niti u tom smislu nisu uvažene odredbe Zakona o grobljima. Zakonom o grobljima utvrđena je obveza uprave groblja komunalnog društva da vodi očevidnike o ukopu svih umrlih osoba na području jedinica lokalne samouprave te u tom smislu donesen je i na snazi Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i Registra umrlih osoba. Kako je prijedlogom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti utvrđeno da pogrebnička djelatnost razumijeva i preuzimanje i prijevoz umrlih osoba s mjesta smrti evidentno je da uprava groblja ne može više voditi grobni očevidnik i odgovarati za podatke iz grobnog očevidnika kako je navedeno budući neće imati na raspolaganju imena svih umrlih osoba na području jedinica lokalne samouprave već samo onih koji budu ukopani na grobljima te određene jedinice lokalne samouprave kojima upravlja uprava groblja odnosno komunalno društvo. Sukladno tome upravo na temelju tako navedene problematike postoji iskustva iz prijašnje prakse, izmjene propisa na način da sve umrle osobe preuzima komunalno društvo otkada postoje uredne evidencije o ukopu svih umrlih na području jedinice lokalne samouprave. Dodatno, u svezi urednosti vođenja grobnih očevidnika i očevidnika o ukopu svih umrlih osoba propisane su i novčane kazne za upravu groblja koja u slučaju donošenja predloženog zakonskog rješenja navedeno neće biti u mogućnosti pravilno i potpuno te zakonito provoditi, a na temelju navedenog mogla bi prekršajno odgovarati. Zbog toga pozivamo predlagatelja da pažljivo razmotri navedene primjere, doradi i uskladi tekst prijedloga zakona za drugo čitanje jer u protivnom zastupnici Kluba zastupnika HSU-a neće glasati za donošenje Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Hvala. Dvije replike. Prvo, poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Prema tome slažem se sa svojom kolegicom Cvjetović da u uvodnom obrazloženju ovog zakona veli se da je to u suprotnosti sa europskom direktivom. 5 puta smo danas ponovili da to nije točno i da je to netočna konstatacija u prijedlogu ovog zakona iz razloga što može se aktiva države utvrditi javna djelatnost i ona je hrvatskim propisima utvrđena i u ovom dijelu ona se odnosi na održavanje groblja, krematorija i prijevoz. Ja samo govorim o prijevozu, a to znači da pokojnik nije roba nego javni interes i zato je propisan komunalna. Ustavni sud RH je također je također tužbu koja je išla protiv takvog zakona odbacio jer je suprotna i Hrvatskom ustavu i hrvatskim zakonima. Znači to je jedna od najvažnijih konstatacija kod suprotstavljanju ovom prijedlogu i to je nešto što moramo shvatit. A tržišna djelatnost gdje se najviše zarađuje tamo se zarađuje, ja ću sad još jedanputa pročitati, znači to nije komunalna djelatnost, to nije javni interes kod pogreba to je tržišna kategorija i to je utvrdila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. A što su tržišni poslovi oko pogrebnih usluga, to su prodaja pogrebne opreme, ljesova, pogrebnih urni, tekstilne garniture za umrlu osobu, opreme za odar, cvijeće za obilježavanje doma umrlih osoba ili odra i groba, i groba, također nadgrobna obilježja, organizacija tiskanja obavijesti o smrti, objava popratnih sadržaja, obavijesti, zahvale, sjećanja u tiskovnim i elektronskim medijima, organizacija i prožanje usluge njege, pranja i svega ostalog. To su tržišne djelatnosti i tu ne može biti uopće strana od konkurencije. Evo ja sam upravo vama htjela odgovorit ono što ste vi i sami rekli, a na ovo tzv. otvaranje tržišta, na ovakav predloženi način će upitno postignuti standardi, kvaliteta obavljanja navedene djelatnosti, cijena usluge i posljedično i njezino povećanje, daljnje funkcioniranje i opstanak komunalnih društava, remećenje organiziranog i uhodanog načina rada i ono što je najvažnije zadovoljstvo krajnjih korisnika. **Stazić, Nenad (SDP)** evo, kolegice ja sam više nego zadovoljan kolik ste se vi udubili u taj problem pa spominjete i grobne očevidnike i sve one probleme koji će iz ovoga proizaći za razliku od našeg ministra koji evo ovdje izvrće i naše riječi, a malo vrijedi. Pokojnik nije roba i ne može biti tržišna kategorija. Ako on misli da su to mali biskviti i da ih može prevozit na ne znam koji način onda mislim da smo pobrkali lončiće. Imao Zakon o komunalnom gospodarstvu i svaka čas na vašem stavu da nećete podržati ovakav zakon ukoliko se ne promjene te stvari. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Meni uopće nije jasno zašto se nešto potiče ako to ne treba bit, ako imao zakon, ako nas nitko ne tjera da to mijenjamo u državi u kojoj imamo toliko problema, mislim da ovo bi bio čisti jedan višak od problema. A svi moramo znat, i onaj koji je to probao i onaj koji će to tek probati da smrt u nečijoj obitelji to je odavanje poštovanja prema umrlom, obavljanje dostojanstvenog ukopa nikako ne bi smjelo svesti na golu i nekontroliranu tržišnu utakmicu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovana Vesna Sabolić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrati podržava prijedlog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Ponajprije iz razloga što ovaj prijedlog zakona afirmira načelo slobode pružanja usluga, načelo tržišnog natjecanja i konačno načelo zabrane diskriminacije. Mi držimo da ovaj prijedlog jamči jednak pravni položaj poduzetnicima i zabranjuje uspostavu monopolističkog položaja na tržištu. Klub HNS-a ima samo jednu zadršku vezano za članak 23. predloženog zakona. Naime, članak 23. propisuje da danom donošenja zakona prestaju važiti koncesije za obavljanje ove djelatnosti koje su dodijelile nadležna tijela, jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba. Obzirom da je ovo prvo čitanje predlažemo predlagatelju da još jednom razmotri pravne posljedice koje bi mogle izazvati odredbe ovog članka. Naše je stajalište da bi se morao odrediti neki rok recimo od godine dana s obzirom da postoje ugovorne obveze između jedinica lokalne samouprave i koncesionara. Dakle, ponovit ću još jednom Hrvatska narodna stranka drži prijedlog zakona kvalitetnim jer će ovaj zakon dovesti do liberalizacije tržišta, ukidanje monopola trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i u konačnici dovesti do podizanja kvalitete usluge, do pada cijena i dodatnog zapošljavanja radnika na području pružanja ovih usluga. Ja osobno držim da je ukidanje monopola primarno javni interes. Činjenica je da javna vlast, a lokalna samouprava to jeste da bi ona trebala imati potpuno ista prava i dužnosti kao i druge pravne osobe ali poznato nam je da što zbog zakonskih ovlasti, što zbog moći, utjecaja ona nadilazi snagu svojih konkurenata. Ovdje se rasprava uglavnom vodila na razini konkurentskih odnosa i mislim da je primarno i najvažnije ukidanje monopola a da će konkurencija svakako dovesti do povećanja kvaliteta usluga. Hvala. Imao jednu repliku. Poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Ja ću biti dosadan jel sam inače osoba koja želim sve privatizirati i uvijek sam zato da imao privatne odnose na tržišnim konkurencijama i da se državu makne. Ali draga moja gospođo pokojnik nije roba i to jednom morate shvatiti. I zato se utvrđuje javni interes. A kad se utvrđuje javni interes onda je ograničen pristup poduzetnika tom tržištu. I zato ih u Zagrebu ima 90, a nema ih 390 jer kad ih bude 390, onda ću vas podsjetiti što se sada događa u građevinarstvu. Svi idu ispod cijene, ruše svoju bilancu, ruše svoju kapitalnu vrijednost, ruše plaće svojih djelatnika jer je to čista konkurencija, to je čista konkurencija. To će vam sutra biti u bitci za prijevoz. Ponovo ponavljam da našim zakonima govorimo o prijevozu jer kad je u pitanju …, oprema, sve ostalo, da to je tržište i po našim sadašnjim zakonima i tu ne smije biti monopola. Tu ne smije jer ako obitelj hoće skupi lijes, neka kupi. Svatko od sadašnjih pogrebnika koji nisu u okviru komunalne djelatnosti, mogu nuditi obitelji što god hoće i kakav god hoće pogreb. Prema tome, tu je slobodna konkurencija. Ali prijevoz pokojnika, shvatite, nije komercijalna, nije tržišna kategorija i ne smije biti jer ako tu idemo,

će pojedinačna rasprava. Niste se javili, žao mi je. Ne mogu vam dati riječ ako se niste javili. Bit će pojedinačna rasprava, poštovane zastupnice Marije Ilić. Nemamo Marije Ilić. A je. Izvolite. **Ilić, Marija (HSU)** Poštovani potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Ja ću se pokušati osvrnuti na nekoliko članaka predloženog zakona. Naime u članku 4., točka 7, utvrđen je pojam pogrebni centar. Osim što je odredba protivna Zakonu o grobljima i pratećim podzakonskim propisima jer Zakon o grobljima utvrđuje da se prateće građevine nalaze u ili izvan groblja, a ovaj prijedlog zakona nalaže da se ti objekti nalaze isključivo izvan groblja. Ona nije usuglašena ni ostatkom teksta samog prijedloga zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Naime, u istom se zakonskom prijedlogu koriste izrazi pogrebni centar, prostor kao i poslovne prostorije pa se postavlja pitanje je li predlagatelj mislio na isti pojam koristeći različite izraze ili nije. Ako nije, potrebno je precizno odrediti sve izraze i njihova značenja. Također, zanima me tko će i tko može graditi nove objekte, dakle pogrebne te centre, a pogoduje li se i nekome i ovom prigodom? Nadalje, stavkom 1., članka 5. propisano je da je pogrebnik dužan svoje usluge obavljati u skladu s pravilima struke. Predlagatelj pri tom nije ni jednom odredbom definirao kriterije, odnosno standarde za pružanje usluge niti je uputio na konkretna pravila struke. Uz to su u potpunosti zanemarena načela za obavljanje javne službe, propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao što su njezino trajno i kvalitetno obavljanje, održavanje objekata i opreme u stanju funkcionalne sposobnosti i javnosti rada. Isto vrijedi i za odredbu stavka 1., članka 6., a odredba stavka 2 je sasvim nejasna budući njome nije upućeno na konkretan posebni propis koji bi se imao odgovarajuće primijeniti, a koji prema saznanjima niti ne postoji već samo postoji dobra praksa u obavljaju djelatnosti od strane komunalnih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Člankom 8. nije nedvojbeno propisano moraju li se svi taksativno … poslovi koji čine pogrebničku djelatnost obavljati kumulativno ili svaki pogrebnik ima mogućnost obavljati pojedine ili neke od pogrebničkih poslova. Nadalje, kod određenja pojedinih pogrebničkih poslova izostala je definicija što se razumijeva pod pojedinim pogrebničkim poslom, a što je za pravilnu i potpunu primjenu ove odredbe svakako nužno. Primjerice, miješaju se izrazi organizacija i prodaja, kremiranje i drugi, nejasno je što razumijeva organizacija pogreba i ispraćaja ili organizacija prodaje prodaje cvijeća, svijeća ili organizacija pružanja usluge na tijelu umrle osobe. Tko obavlja sam čin ukopa potpuno je neprihvatljiva odredba, ostale poslove, citiram, ostale poslove neophodne za obavljanje pogrebničke djelatnosti iz čega proizlazi sasvim proizvoljno tumačenje pojma pogrebničke djelatnosti. Također stavkom 5. ovog članka propisano je da je pogrebnik dužan u prostoru u kojem obavlja djelatnost na vidljivom mjestu istaknuti cijene usluga koje nudi te dužan istih se pridržavati. Ne postoji odredba u Prijedlogu zakona o pogrebničkoj djelatnosti koja bi definirala način, odnosno postupak formiranja kao niti izmjenu utvrđenih cijena cijena pojedinih usluga obuhvaćenih prijedlogom zakona što svakako korisnike usluga dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na važeće propise koji uređuju pogrebničku djelatnost kao komunalnu komunalnu i precizno definiraju postupak u svezi formiranja i izmjene cijena usluga. U pogledu izuzimanja prijevoza pokojnika kao komunalne djelatnosti postavlja se pitanje funkcioniranja dežurne pogrebne službe od 0-24 sata koju sada imaju organiziranu svi gradovi putem komunalnih društava gdje je u biti naglasak na prijevozu pokojnika koji nisu umrli prirodnom smrću već slučajevi nasilne smrti, prometne nesreće, ubojstva i a gdje državne pogrebne službe komunalnih društava po pozivu u pravilu MUP-a obavljaju prijevoz pokojnika od mjesta događaja do mjesta naravno po nalogu MUP-a. Člancima od 10.do 16.da ih sada ne nabrajam, treba sagledati položaj odnosno obveze stranih pogrebnika. U svezi sa stručnom osposobljenosti propisano je da pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ne navodeći koji je to poseban uvjet ili zaposliti radnika u punom vremenu koji udovoljava ovom uvjeti. Stručno osposobljenost dokazuje se polaganjem stručnog ispita za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Stručnom ispitu može pristupiti osoba s najmanje srednjom strukovnim obrazovanjem. Navedeni prijedlog odredbe u potpunosti je prilagođen slučaju kada je pogrebnik trgovac pojedinac ili obrtnik, a nije prilagođen za slučaj kada je pogrebnik trgovačko poduzeće npr. postojeće komunalno društvo. U tom je slučaju potpuno nejasno tko od zaposlenika društva mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Kako je navedeno u prijedlogu zakona bez obzira tko je pogrebnik dovoljno je da ima jednog uposlenika u punom radnom vremenu sa srednjim strukovnim obrazovanjem za obavljanje sveukupno 15 različitih vrsta pogrebnih poslova. Mislim da ovim prijedlogom zakona nije temeljito sagledana i uređena predmetna problematika, važeće zakonsko uređenje je usklađeno sa specifičnim potrebama na području pojedinih lokalnih jedinica i treba ga zadržati onoliko koliko se to može na način da jedinice lokalne samouprave u sklopu svog samoupravnog djelokruga biraju način na koji će organizirati obavljanje navedene djelatnosti pod uvjetima i na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Mislim da je važno još napomenuti da jedinice lokalne samouprave uvijek imaju na umu ali i na papiru socijalnu sliku područja svog djelovanja i ona je polazište u formiranju cijena pogrebničkih usluga. Ta osobita socijalna osjetljivost je iznimno važna jer ne zaboravimo radi se o djelatnosti koja se tiče baš svake I nije točno da jedinice lokalne samouprave stječu neku dobit kroz pogrebničku djelatnost upravo iz razloga koje sam navela, a to je taj o nekom monopolu ako je gradonačelnik, gradsko vijeće, ljudi koji su osjetljivi za osobe u ovom kriznom vremenu sigurno da će podesiti na najmanju moguću mjeru plaćanja koliko to podnosi da se pokriju troškovi. Ono što je za zamjeriti, a to je glas sa terena je da se komunalna društva nisu uključila u kreiranje prijedloga zakona. Ono što još mogu dodati kao što je rekao i gospodin Linić ili netko drugi, došlo je naravno izgleda do borbe za pokojnika. Hvala lijepo. Hvala lijepo svima na raspravi. Mogu samo reći za početak da ćemo sve ove prijedloge koje smo čuli, a pogotovo u raspravama gospođa iz HSU-a koje su imale konkretne prijedloge na određene članke da ćemo ih uvrstiti i da ćemo organizirati i poseban sastanak sa Klubom zastupnika HSU-a sljedeći tjedan kako bi prošli određene stvari da vidimo i da probamo otkloniti tu ja bih rekao malu nedoumicu odnosno skepsu prema donošenju ovog zakona jer zbilja nije problem ako je stvar izričaja u zakonu i određenih stavaka gdje je pogrebni centar i da se to uskladi sa Zakonom o grobljima. U biti ovakve rasprave za to i služe i zato ćemo organizirati kažem sljedeći tjedan sastanak prije nego što se pošalje u drugo čitanje u vladinu proceduru sa Klubom zastupnika HSU-a jer vidim da je tu potreba s obzirom na konkretne prijedloge još posebno izražena. Ono što bih htio reći kolegici iz HNS-a je to da prijelazni rok od jedne godine postoji. Znači svi oni koji imaju koncesije i koji se moraju uskladiti u određenom roku sukladno ovom zakonu će imati godinu dana za to vrijeme da to naprave. Znači nema dilema i nema vakuuma, nema onog dijela da ne bi ispalo da sada od sutra više ne mogu obavljati djelatnost oni koji su to do jučer mogli nego će u roku godine dana ti ljudi moći odraditi taj posao i na neki način proći još jedan checking da li da li zadovoljavaju ja ću sada reći još jednom strože uvjete i zbilja me iznenađuje da nitko nije na to reagirao. Stroži su uvjeti sada nego što su u ovom zakonu nego što su po odlukama jedinice lokalne samouprave. Toliko o tome da li smo vodili računa o dostojanstvu pokojnika i mislim da će možda i ovih 350 u prvom trenutku jedan dio njih možda i ne zadovoljiti ako dodatno ne ulože u svoju opremu i u svoju infrastrukturu, možda neće zadovoljiti niti te uvjete koje smo postavili, a koji nisu mali. Pogledajte članak koji definira šta sve morate imati za obavljanje pogrebničke djelatnosti, to je članak 11.i vidjet ćete da je to sada puno teže zadovoljiti nego što je bilo do sada. S druge strane da riješimo pitanje ustavne tužbe. Ustavni sud je definirao da zakonodavac ima pravo ali to nije nužno. Znači mi možemo definirati da to nije komunalna djelatnost i to upravo sad definiramo prijedlogom. Jer ako je to komunalna djelatnost onda ćete problem riješiti vrlo jednostavno ustavnom tužbom i zakon će pasti. Tako da kako zakonodavac ima pravo tako i može procijeniti šta može biti a šta nije komunalna djelatnost. Jer onda smo mogli tu priču odmah u startu proglasiti nemogućom ali ja mislim kako nije neustavno primjerice u Austriji ili nekim drugim zemljama Europske unije da neće biti neustavno ni u Hrvatskoj. I zato krećem opet na kraju od onoga što sam rekao da želimo urediti tržište, da želimo da ljudi imaju dostupnu uslugu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Da se ne dešava da ljudi ne mogu prevesti svoje pokojnike iz grada u grad samo zato što eto ta tvrtka ili taj pogrebnik nema koncesiju na tom gradu a dešava se, rekao sam vam evo sad jedan primjer koji je bio između Varaždina i Splita a to se dešava i za to bi se trebali na neki način zapitati kako to riješiti. To zakonom do sada nije bilo uopće definirano. Znači nije bilo moguće izvršiti uslugu na teritoriju cijele Republike Hrvatske i to ovim zakonom omogućujemo. Sa druge strane želimo da se ono što se u praksi pokazalo moguće a to je da pogrebnici ili oni koji to rade kao privatni poduzetnici obavljaju kvalitetnu uslugu ako je to moguće u Zagrebu moguće je sigurno u cijeloj Republici Hrvatskoj pogotovo u onim gradovima gdje jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljnu količinu prijevoza da bi imalo svoje komunalno poduzeće i to obavljalo. Zašto bi netko bio povlašten u velikom gradu zato šta tu komunalno poduzeće može sebi dopustiti da ima kvalitetniju uslugu nego u nekom manjem gradu. Zašto ne bi moglo se desiti da netko ima tvrtku koja će pokrivati bez koncesije jedno šire područje ako zadovoljava date uvjete. Znači ja zbilja ne razumijem u čemu je tu problem. A vidite i dati ću, sljedeći put ćemo dati te podatke koje imamo za gradove, nažalost nemamo za sve, imate veliku većinu jedinica lokalne samouprave koje nemaju u okviru svojeg komunalnog poduzeća niti nikakve uvjete da bi zbrinuli pokojnike. I s ovim zakonom također omogućavamo da se to regulira na razini cijele Hrvatske. Znači interes zakonodavca je ovdje da zaštiti građane Republike Hrvatske, da im omogući kvalitetnu uslugu, da im omogući da na pojedinim područjima gdje postoji velika količina ja bih rekao prijevoza i velikih gradova da komunalna poduzeća nema monopol, ja se slažem da to ne ti trebalo biti tako. I da zbog čega mora biti i na temelju čega se odlučuje interes građana jednog velikog grada u odnosu na manje gradove ili Zagreba u odnosu na Split ili Rijeku. To treba biti unificirano, to je usluga koju trebaju svi u Hrvatskoj dobivati pod istim uvjetima. Naravno strogo kontroliranu od strane zakonodavca i ne znam da li ste to također primijetili tražimo i dodatno educirane ljude koji rade u tome pa i u komunalnim poduzećima. U pravu ste, treba to staviti i u komunalnim poduzećima da se zna da osobe imaju određeno obrazovanje i u komunalnim poduzećima koji to rade jer nisu same po sebi valjda spremne to raditi samo zato što su zaposlenici komunalnog poduzeća. Znači s te strane ćemo to također uvrstiti i hvala vam na tom prijedlogu. Znači tu će biti također obaveza da u komunalnim poduzećima ljudi prođu, ne samo u tvrtkama, da prođu edukaciju i dobiju stručno obrazovanje od strane od strane relevantnog tijela. S time da opet ponavlja i još jednom, znači ovaj zakon u poduprli više-manje svi koji se time bave. Ne vjerujem da je netko tko je imao sada koncesiju primjerice u Zagrebu podupro taj zakon zato šta želi sam sebi konkurenciju stvoriti. Znači teoretski bi ljudi radili sami protiv sebe. Zašto bi netko tko sada ima koncesijski ugovor podržavao donošenje ovog zakona ako misli da je loš? Zašto? Ima siguran posao, evo ima jedan čovjek s kojim sam razgovarao ima koncesiju jedini u Dugom selu, može ovako se pogladiti i raditi super, nitko ga ništa ne pita, nema drugog koncesionara ali i on je isto za ovaj zakon. možemo vjerovati i tim ljudima nešto, valjda i oni razumiju problematiku i znaju kako se taj posao radi. Dosta često imamo prigovore da se ne konzultira struka i kada govorimo o pravilima struke, evo gospođa je to također primijetila, vrlo jasno piše da ćemo donesti provedbene akte koji će definirati šta treba zna, šta treba položiti kako bi se dokazala struka itd.. Tako da zakonom smo obuhvatili više-manje i to da će se definirati šta je razina šta je razina stručnosti koju netko mora imati da bi obavljao ovaj posao. Znači ako imate podršku, ja bih rekao tih ljudi koji to rade, ako imate podršku na temelju iskustava stranih strukovnih organizacija i Obrtničke komore i Gospodarske komore i Udruge poslodavaca, ako imate podršku jednog dobro dijela i jedinica lokalne samouprave koja bez obzira što je Udruga gradova dala takav stav, znamo da to nekada ne funkcionira baš da je to toliko reprezentativno da bi rekli da su svih 500 jedinica unisono. Zato evo recimo danas gradonačelnik Ivanca, potpredsjednik ovog Doma, gospodin Batinić je bio za taj zakon. I on je član Udruge gradova, gradonačelnik je. I svi ostali gradonačelnici koji su podržali ovaj zakon kroz raspravu i na odborima itd.. Tako da pustimo nekada i stavove koji mogu biti definirani i ovako i onako, iz ovog i iz onog interesa. Znamo kako se tu i borilo tko će biti predsjednik Udruge gradova i da je to vrlo bitno iz koje pozicije nastupa. ja nisam siguran da jedan veliki dio, odnosno siguran sam da jedan veliki dio općina i gradova daje podršku ovom zakonu. S te strane ovdje evo sad mogu reći da ćemo na temelju rasprava u Saboru, još sutra je Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu i ove rasprave i drugih odbora napraviti prijedlog jer želimo da taj zakon bude donesen do kraja zasjedanja ove sjednice Sabora kako bi se to tržište konačno uredilo na način na koji mislimo da to treba biti, uz maksimalnu kontrolu i poštivanje standarda koji su vrijedili do sada, a čak i unapređenje standarda. Znači nitko ne govori o, kao što je netko u raspravi rekao, ukopima bez kontrole jedinica lokalne samouprave znači groblja. Ukop i organizacija na samom groblju će ostati i dalje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, pa to je također bio jedan od prigovora udruge gradova da se na njenom vlasništvu ne može organizirati organizirati ništa bez njenog znanja. Apsolutno ne. Ali organizacija kada ste pitali šta je organizacija, organizacija primjerice pogreba je to da dobijete i odnosno ulazni račun od komunalnog poduzeća koje pruža uslugu ukopa, odnosno pogreba i organizirate onda cjelokupni prijevoz i pogreb u okviru jedne usluge, cjelovite usluge. Tako da hvala vam lijepo na raspravi, bila je dinamična. Zapisali smo dosta prijedloga i evo tu smo, stojimo na raspolaganju da, naravno ovo sam rekao za klub HSU-a ali to vrijedi i za druge ako ima potrebe sa bilo kim razgovarati, doduše sad nema mnogih klubova ali potrudit ćemo se da izkonzultiramo sve do druge rasprave kako bi zakon bio najbolji mogući. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Čisto da ministra uputim. Zagreb ima 90 koncesijskih ugovora na bazi Zakona o komunalnim djelatnostima javno raspisanog natječaja. On djeluje po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i to temeljem javnog interesa. Prema tome ne znam o čemu govorite, pravite razliku između Rijeke i Zagreba. I jedni i drugi rade po istom zakonu. Ono što vi želite, ne želite ni Zagreb da radi na taj način. Želite da Zagreb ima tržišnu utakmicu u dijelu prijevoza jer to je jedino sporno u vašem zakonu. Sve ostale djelatnosti i sada su tržišne, ali vi hoćete i prijevoz pokojnika tržišnu djelatnost i ne dozvoljavate Gradu Zagrebu da nosi odgovornost. toga vi govorite Grad Zagreb ima 10 točaka po kojima je djelovao, pa jel onda potrebno da vam zovem odnosno donesen Zakon o koncesijama koji propisuje što mora sadržavat, kako mora sadržavat, što su natječaji, što se mora kontrolirat, kako se kontrolira. Pa na stotine zakona je vezana za javnu djelatnost, na stotine zakona i poštuju ih oni koji odgovaraju za njih, a to su jedinice lokalne samouprave. S druge strane, vi kao ministar želite tržišnu utakmicu ali vi niste ovlašteni da utvrđujete što je to javna djelatnost, vi niste nadležan za taj dio. To je druga nadležnost. Postoji nešto drugo. Jedinice lokalne samouprave, pa njihovu djelatnost definira Zakon o lokalnoj samoupravi. Vi pokušavate i taj dio osporavati, i taj dio. Zašto, pa zato što smatrate da imate pravo definirat što je to javni interes. To smo definirali nekim drugim zakonima i to je ono, sad su to sukobi zakona. Sve ste to vi danas predložili ovdje. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Maras. Ja sam rekao gdje se prijevoz pokojnika spominje sa dva stavka. Nigdje u nikakvom Zakonu o lokalnoj samoupravi i jedinicama lokalne samouprave se to ne spominje. Znači vrlo jasno sam rekao također da u Zagrebu je, Zagreb je procijenio da 92% tržišta cjelokupnog rade privatnici, njih 30, ali smisao je upravo takav da u Zagrebu to funkcionira. I zbog čega država ne bi mogla na taj način regulirati to tržište, di je tu problem? I nisam radio nikakvu razliku između Zagreba i Rijeke po pitanju građana. Vi govorite da je to stvar jedinica lokalne samouprave, a ja govorim da to država može regulirati. Tu se jedino ne slažemo. Zbog čega to država ne bi mogla regulirati? Zbog čeg? U čemu je problem? Kažem da su stroži uvjeti, da se više vodi računa o pokojniku. U čemu je problem? Zbog čega država ne bi mogla regulirati? Nije to tržište tako veliko i ja bih rekao toliko specifično kao što su neka tržišta koja ste spomenuli … uslugu. Ne, nije važniji, upravo zato što je važniji pokojnik zbog toga ga država treba regulirati. Evo upravo ste mi sad dali za pravo. Važniji je pokojnik i država zato treba potruditi se i regulirati to tržište još bolje nego što je regulirano… Pa to je javni interes, da država regulira, apsolutno, da država regulira tržište i javni interes, da znate da čovjek može kupit adekvatno vozilo, da ima zdravstveni, ja nisam govorio isteklo. **Maras, Gordan (SDP)** Evo još jedna rečenica. Ja sam govorio samo o onome što su oni naveli kao zahtjev šta treba imat pogrebnik. Ovdje je to puno strože nego što je to u aktualnoj odluci Zagreba. Tako da evo hvala vam lijepo i vidimo se za 10 dana. Prijedloga zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Laku noć.